**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku. To je 13. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2013. godinu Podnositelj izvješća je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, temeljem članka 34. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Materijal ste primili. Vlada RH je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja uvaženi Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja podnijet će uvodno izlaganje. Izvolite. **Cerovac, Mladen** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi Godišnje izvješće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2013.godinu. Riječ je o dosta opsežnom dokumentu pa ću ovdje pokušati izdvojiti samo glavne značajke rada agencije u 2013.koja je po mnogo čemu bila prijeloma u sedamnaestogodišnjem radu toga tijela, naročito zbog značajne promjene pravnog okvira u kojem agencija djeluje nakon pristupanja Hrvatska EU dakle nakon 1.7.2013. Tako su prošlu godinu rad agencije u prošloj godini naročito obilježili prijenos nadležnosti za državne potpore sa agencije na Europsku komisiju, proširenje nadležnosti agencije u segmentu tržišnog natjecanja i izravna primjena prava tržišnog natjecanja EU, uvođenje uvođenje nekih novih instituta u tržišno natjecanje, uspostavljanje nadležnosti Visokog upravnog suda kao tijela kao suda koji kontrolira zakonitost odluka agencije i u tehničkom smislu značajan porast broja riješenih predmeta, daljnji odljev stručnog kadra, promjena predsjednika i većine članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja kao i smanjenje troškova agencije. Pa krenimo od promjene pravnog okvira u kojem agencija djeluje nakon pristupanja Hrvatska u članstvo EU. Pristupanje Hrvatske u članstvo Unije agencija je prestala biti nadležna za dodjelu, nadzor i povrat državnih potpora. Ta je nadležnost sukladno propisima EU u potpunosti prenesena na Europsku komisiju čime je Hrvatska ušla uopći režim primjene pravila o državnim potporama koje vrijedi za sve države članice. Slijedom toga sukladno zakonu iz 2013. Zakonu o državnim potporama agencija je u segmentu državnih potpora od 1.srpnja prošle godine obavljala samo savjetodavne poslove i poslove posredovanja u segmentu državnih potpora u komunikaciji prema Europskoj komisiji. Spomenimo ovdje i to takvo zakonsko rješenje u praksi se nije pokazalo jako prikladnim, pokazalo se sporim i otegotnim za davatelje i primatelje potpora u Hrvatskoj pa su samo kao informacija u travnju 2014.svi poslovi vezani uz državne potpore preneseni i na Ministarstvo financija. Ministarstvo je od agencije preuzelo svih 7 stručnjaka koji su radili na tim poslovima, na poslovima državnih potpora zajedno sa svim predmetima, sa svom opremom i financijskim sredstvima. Tako je od travnja 2014.godine agencija nadležna isključivo za poslove zaštite tržišnog natjecanja i kontrole koncentracija odnosno za one poslove za koje je i osnovana 1995.godine. Međutim, kada govorimo o potporama osvrnimo se ipak na strukturu predmeta u tom segmentu. Ovdje upada u oči naročito kako je i dalje prisutan negativan trend povećanja broja potpora dodijeljenih pojedinačnim poduzetnicima u odnosu na broj potpora dodijeljenih za horizontalne ciljeve prema programima usmjerenim na unaprijed nepoznate korisnike. Dakle i u 2013.godini i dalje je bio naglašeno prisutan selektivan karakter državnih potpora čime su umanjeni pozitivni učinci dodijeljenih potpora kako na gospodarski rast tako i na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Članstvom u EU i donošenjem novele Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u 2013.značajno su proširene nadležnosti zadaća agencije u segmentu zaštite tržišnog natjecanja i kontrole koncentracija. Najvažnija promjena je da je agencija od 1.srpnja 2013.postala nadležna za izravnu primjenu prava tržišnog natjecanja EU na teritoriju RH. Tako Tako je agencija postala nadležna da uz nacionalne propise na zabranjene sporazume i zlouporabe vladajućeg položaja, paralelno sa nacionalnim propisima sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuju članke 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU i odredbe Uredbe 1/2003 o primjeni pravila o tržišnom natjecanju. Agencija tako mora postupati u svim onim slučajevima, kada bi neko ponašanje hrvatskih poduzetnika moglo imati značajan učinak na trgovinu između RH i EU i njenih članica. Međutim u slučaju da neki poduzetnik smatra da je riječ isključivo o kršenju članaka 101.i 102. Ugovora o funkcioniranju EU on se sada može izravno obratiti nadležnom Hrvatskom trgovačkom sudu čime agencija uvjetno rečeno gubi monopol u primjeni propisa o tržišnom natjecanju. U takvim slučajevima agencija se pred sudom može pojaviti amicus curiae. U području kontrole koncentracija poduzetnika hrvatski su poduzetnici sada nakon 1.7.svaku koncentraciju koja ima dimenziju EU dužni prijaviti Europskoj komisiji koja je nadležna za ocjenu takvih koncentracija. Veoma pojednostavljeno rečeno jer postoji cijeli niz uvjeta, općenito se smatra da kolokvijalno rečeno u europsku dimenziju imaju sve one koncentracije koje imaju učinak na tržištima najmanje tri države članica. Sukladno Uredbi broj 139/2004 o kontroli koncentracija poduzetnika komisija i koncentracije koje su joj prijavljene dužna dostaviti kompletne te prijave je dužna dostaviti svim državama članicama, tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja država članica, pa tako naravno i Hrvatska agencija, a agencija tada mora detaljno proučiti dostavljene prijave zbog tzv. sustava upućivanja konkretne koncentracije na rješavanje ili komisiji ili agenciji neke druge države članice ili Hrvatska može izraziti interes koji mora obrazložiti da sama ocjenjuje tu koncentraciju u cijelosti ili djelomično. Osim toga na zahtjev Europske komisije ili agencije bilo koje države članice agencija mora organizirati nenajavljene pretrage na području RH. to znači da mora pribaviti nalog Visokog upravnog suda RH te da stručnjaci agencije moraju provesti tu pretragu za račun komisije ili neke države članice, moraju osigurati dakle Hrvatska agenciji mora osigurati dovoljan broj osoblja što može biti problem i naravno odgovarajuću digitalnu forenzičku opremu. Opisano proširenje nadležnosti i zadaća za posljedicu je imalo značajno jačanje međunarodne suradnje agencije s tijelima komisije i država članica. Riječ je o intenzivnoj suradnji na dnevnoj osnovi koja se u pravilu odvija kroz ISN kroz europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja što je naravno dodatni izazov za agenciju. Osim toga od 1. srpnja 2013. agencija je opet postala nadležna za zaštitu tržišnog natjecanja i kontrolu koncentracija u sektoru kreditnih institucija i kreditnih unija koje poslove iz meni a i pravno teško objašnjivih razloga od 2003. godine obavljala Hrvatska banka. Dakle agencija je to obavljala do 2003. ako se ne varam onda je to preuzela Hrvatska onda je to preuzela Hrvatska banka da bi se sada to vratilo agenciji. Stoga se agencija morala pripremiti i za djelovanje na tom specifičnom i vrlo zahtjevnom tržištu. U skladu sa praksom Europske komisije i većina nacionalnih agencije i država članica novelom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja iz 2013. uveden je institut koji engleski izraz je vrlo jednostavan, zove se commitnent. A u bitnome riječ je o mogućnosti da agencija prihvati prijedlog poduzetnika protiv kojeg vodi postupak kojim se on samoinicijativno obvezuje da će odmah prekinuti sa kršenjem propisa i ujedno predlaže mjere kojima i ujedno predlaže mjere kojima će se ponovno uspostaviti učinkovito tržišno natjecanje na tom tržištu na kojem je došlo do kršenja. Riječ je o veoma učinkovitom i ekonomičnom institutu kojim se u veoma kratkom vremenu ispravlja poremećaj na tržištu uz minimalne troškove za agenciju, dakle za državu i porezne obveznike i minimalne troškove za poduzetnika. Taj institut međutim ne može se primijeniti uvijek, on se može primijeniti samo pod veoma strogo propisanim uvjetima a to će u pravili biti samo onda taj prijedlog uputi agenciji u veoma ranoj fazi postupka ukoliko nije riječ o najtežim oblicima kršenja Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i ukoliko se tome prijedlogu koji se javno objavljuje na mrežnim stranicama agencije ne protive zainteresirani poduzetnici, dakle u pravilu konkurenti. Osim toga agencija u 2013. godini provela je i prvu nenajavljenu pretragu poslovnih prostorija poduzetnika zbog sumnje u kartelni dogovor o cijenama. Otkrivanje i kažnjavanje kartela uključujući i prekograničnu suradnju jedan je od prioriteta u radu agencije jer upravo kartelni sporazumi o cijenama i kartelni sporazumi o podjeli kupaca ili tržišta nanose najveću i izravnu štetu potrošačima i gospodarstvu u cjelini. cijena koja određuje kartel u pravilu je za 20 do 30% viša od tržišne dakle od one koju bi proizvod imao da tržište normalno funkcionira. Ovo je iz razloga što kartel dogovara cijenu u pravilu na razini troškova tržišno najneefikasnijih člana kartela. Stoga valja imati na umu da ne postoje nikakvi mali ili naivni karteli jer su njihovi sudionici potpuno svjesni da svojim dogovorom ostvaruju ekstra profit na štetu potrošača. Međutim, mogućnost agencije u primjeni ovlasti za provođenje ovakvih nenajavljenih pretraga sve do sada su bile tehnički veoma ograničene a razlog tome bio je nedostatak suvremene opreme za digitalnu forenziku odnosno nemogućnost njezine nabave zbog proračunskih ograničenja. Međutim, ta ograničenja su zahvaljujući razumijevanju ministra financija sada otklonjena te će, agenciji je odobreno 198 tisuća kuna za nabavu te najsuvremenije forenzičke opreme i upravo se odabire najpovoljniji ponuditelj. Naime, riječ je o tome da digitalna forenzička oprema neprekidno napreduje, poduzetnici razvijaju svoje sustave, agencija mora imati sustav koji može dakle povući podatke sa njihovih, dakle probiti njihovu zaštitu. Novelom Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja osim toga uspostavljena je isključiva nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u kontroli zakonitosti odluka agencije. Isto tako Visoki upravni sud nadležan je za izdavanje naloga za nenajavljene pretrage po zahtjevu agencije, Europske komisije ili država članica. Takvo zakonsko rješenje nadležnosti pod navodnicima "jednog suda" u praksi se pokazala vrlo učinkovitim. Ono s jedne strane s obzirom na relativno mali broj tužbi protiv odluka agencije omogućuje specijalizaciju određenog broja sudaca u izuzetno složeno pravno ekonomskoj materiji prava konkurencije. A s druge strane nadležnost samo jednog suda omogućuje i brzu pravdu koja je u dinamičnim uvjetima u kojima poduzetnici djeluju u većini slučajeva condicio sine qua non njihovog opstanka na tržištu. Naime, dugotrajnost postupka mogla bi i dovesti do toga da se odluka suda nema kome dostaviti jer poduzetnik u čiju je korist odluka donesena više nema na tržištu. Takvo zakonsko rješenje jednog suda je veoma korisno i zbog brzine izdavanja naloga za nenajavljene pretrage što je veoma bitno. Nove zadaće i ovlasti agencije imali su za posljedicu i značajan porast broja predmeta. Takvo povećanje uz istovremeni odljev stručnjaka predstavljaju veliki izazov za agenciju. Tako je u izvještajnom razdoblju riješeno ukupno 680 predmeta odnosno čak 70% više u odnosu na 2012. godinu kada je riješeno 390 predmeta. Glavni su uzroci tako velikog povećanja broja predmeta sljedeći. očekivanju prelaska nadležnosti za odobravanje državnih potpora sa agencije na Europsku komisiju broj mišljenja koji se od agencije zatražili davatelji i primatelji potpora porastao je za čak 47% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome je agencija pojačala svoju aktivnost zatvarajući sve one predmete vezane uz državne potpore u kojima su primatelji i davatelji državnih potpora bili potpuno pasivni godinu ili više dana. Drugi je uzrok znatnog, izuzetno velikog broja predmeta vezan uz poslove kontrole koncentracija, prije svega riječ je o upućivanju velikog broja notifikacija o čemu sam malo prije govorio. Notifikacija koncentracija od strane Europske komisije što je potpuno novi posao za agenciju te je samo u posljednjih 6 mjeseci, dakle od 1.7. pa do 31.12.2013. rezultiralo time da je agencija zaprimila čak od Europske komisije 145 notifikacija koja je morala detaljno proučiti sa stajališta njihovog mogućeg učinka na tržišno natjecanje na hrvatskim tržištima. S druge strane istovremeno je za 300% porastao i broj prijava koncentracija koja se ocjenjuje isključivo po hrvatskim propisima. Tako dok je u 2012. godini prijavljeno svega i ocjenjivano svega pet koncentracija u 2013. ih je prijavljeno čak 20. Pri tome valja imati na umu da je ovdje bilo riječ u većini slučajeva o veoma složenim i osjetljivim koncentracijama kao što su Agrokor Mercator, HT-Optima, Tisak, I-Novine koje su zahtijevale veoma sofisticiran pristup i provođenje izuzetno složenih ekonomsko-pravnih analiza. Jedna od primjedbi koju je dao Odbor za gospodarstvo na naše izvješće, na izvješće agencije jest da agencija u ovom izvješću nije navela broj neriješenih predmeta na kraju 2013. Potpuno opravdana primjedba. Međutim da pokušam objasniti, ovo je iz razloga što specifičnosti postupka koje provodi agencija zbog tih specifičnosti stvarno ne postoje predmeti koje bismo mogli nazvati neriješenima u smislu nekakvog zanemarivanja rada na predmetima ili njihovog hlađenja, kako se to paušalno percipira rad tijela državne uprave. Naime, specifičnost postupka pred agencijom je u tome da je postupak veoma složen i u pravilu ima 100 ili više procesnih radnji, s tim da se postupak uopće ne može pokrenuti prije nego što agencija provede iscrpnu ekonomsku analizu strukture i stanja na konkretnom mjerodavnom tržištu na kojem se sumnja na poremećaj. Budući da visina novčanih sankcija u obliku upravno-kaznenih mjera koje izriče agencija nije limitirana, nema gornje granice. ZZTN, Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja s jedne strane strankama protiv kojih se vodi postupak daje veoma široka procesna prava kako bi se mogli braniti, a od agencije s druge strane traži krajnji oprez u vođenju postupka te stoga svi pravnici koji vode postupke prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja moraju imati pravosudni ispit, a oni koji izriču upravno-kaznene mjere moraju imati minimalno kvalifikaciju koju treba imati i sudac prekršajnog suda, a to je najmanje 4 godine staža na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. Takve uvjete ja mislim da nema niti u jednom tijelu državne uprave. U postupcima protiv kartela dodatna je specifičnost tajnost postupka kako članovi kartela ne bi mogli niti naslutiti da agencija prikuplja dokaze o njihovom nezakonitom djelovanju. U takvim slučajevima međutim agencija često mora djelovati zaobilazno pa i privremeno prekinuti svoje aktivnosti čekajući da kartel napravi neki potez koji bi mogao biti ključni dokaz o njegovom postojanju. Možete naslućivati, ali morate imati ono što kažemo pištolj koji se puši da bi to mogli dokazati. Kako su članovi kartela u pravilu brojni to još više otežava pronalaženje dokaza i postupak, naročito u fazi sazivanja održavanja usmene, a zatim i glavne rasprave i saslušanja velikog broja stranaka i svjedoka. Mislim da rečeno najbolje oslikava slučaj ne iz hrvatske prakse doduše, ali iz prakse Europske komisije, to je slučaj kartela banaka u Austriji, tzv. Lombard club u kojem je tajno vođeni postupak trajao ukupno 9 godina. I konačno recimo kako je kod kontrole koncentracija poduzetnika trajanje postupka ionako zakonom ograničeno na 30 dana plus 3 mjeseca tako da ovdje uopće nije moguće govoriti o neriješenim predmetima, ipak radi transparentnosti navodimo kako je na dan 31.11.2013. u agenciji ukupno bilo 33 nezatvorena upravna predmeta, s tim da valja spomenuti kako je do danas od tih 33 zatvoreno 20 predmeta. Ostalo ih je 13 otvorenih gdje se očekuju nekakvi podaci od stranaka stranaka protiv kojih vodimo postupak. Međutim, ono što se obično zaboravlja jest činjenica da je provođenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja samo jedna od uloga agencije. Druga, jednako bitna njena uloga jest uloga agencije kao kreatora kulture tržišnog natjecanja i aktivnog zagovaratelja prednosti koje učinkovito tržišno natjecanje između poduzetnika donosi potrošačima. Tu svoju ulogu agencija provodi između ostaloga izdavanjem mišljenja na upite poduzetnika i institucija, uključujući i mišljenja na zakone i druge propise. Najčešća područja na koja su se odnosili upiti i mišljenja u 2013. godini su telekomunikacije, poštanske usluge, komunalne usluge, područja javne nabave, uvjeti i postupanja u javnim natječajima, obavljanje zdravstvene djelatnosti, financiranje javnih znanstvenih instituta itd. Tako je agencija u 2013. izdala ukupno 144 mišljenja iz područja tržišnog natjecanja, a pribrojimo li tome i mišljenje iz područja državnih potpora agencije prošloj godini donijela je ukupno 251 mišljenje i očitovanje. Koliko su ta mišljenja značajna pokušat ću pokazati na primjeru. Podsjetit ću vas samo kako je u liberalizaciji tržišta taxi usluga agencija imala ključnu ulogu kroz izdavanje nekoliko mišljenja i prikazivanja nekoliko modela mogućih rješenja što je recimo samo u Zagrebu dovelo do sniženja cijena taxi usluga za 40% uz istovremeno povećanje kvalitete usluge. U 2013. nastavio se odljev stručnog kadra iz agencije tako da je broj zaposlenih smanjen sa 57 na 53 što je smanjenje za 11%. Međutim kao što je već spomenuto, agencija se unatoč takvom značajnom smanjenju broja stručnjaka, entuzijazmu svojih radnika, uspjela nositi s enormnim povećanjem broja predmeta vezanim uz potpuno nove poslove koje nije mogla planirati te je riješila čak 70% više predmeta u odnosu na 2012. Međutim, valja upozoriti da se već i na kratki rok ne može računati samo na entuzijazam stručnjaka agencije, već da je neprekidno otvoreno pitanje ljudskih i financijski resursa agencije potrebno jednom i zauvijek sustavno riješiti. Imajući na umu porast broja i složenost predmeta vezano uz tzv. nazovimo ih kolokvijalno europske poslove te s obzirom na činjenicu da nam hrvatsko i strano iskustvo govori da je samo za temeljno obrazovanje stručnjaka u zaštiti tržišnog natjecanja potrebno barem dvije godine, najmanje dvije godine, valjalo bi razmisliti o potrebi žurnog jačanja ljudskih resursa ove institucije i njihove sustavne, stalne edukacije. Kako na hrvatskim visokoškolskim ustanovama ne postoji posebni kolegiji za pravo tržišnog natjecanja, naći ćemo na postdiplomskim studijima ali prije toga ne, jedini način edukacije jesu seminari u inozemstvu. To naravno traži određena financijska sredstva kojih agencija trenutno ima manje nego ikada. Promjena predsjednika, dakle osim toga u 2013.godini bitan je bitan je događaj bio i promjena predsjednika i većina članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, dakle promijenili su se 4 od 5 članova vijeća, promijenio se predsjednik. Većinu članova vijeća sada čine dokazani i etablirani stručnjaci s dugogodišnjim stažom u obavljanju najodgovornijih poslova u praktičnoj primjeni prava konkurencije, kako u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja tako i u HNB-u. Međutim, kašnjenje u razrješenju starih, imenovanju novih članova Vijeća za više od mjesec dna dovelo je krajem godine, krajem 2013. do značajnog zastoja u donošenju odluka i stvaranje zaostataka koji su se unatoč maksimalnim naporima u određenoj mjeri prenijeli i u 2014. godinu. Proračun agencije u 2013. iznosio je 13,1 milijun kuna uz smanjenje rashoda za čak 31,2 milijuna kuna. U ovih 13,1 milijun kuna još su uvijek ubrojene i plaće, sredstva za zaposlenike koje je preuzelo Ministarstvo financija. Međutim, valja upozoriti da bi svako daljnje smanjenje proračuna agencije vrlo vjerojatno ugrozilo redovito obavljanje njenih zakonskih ovlasti budući da se, da za razliku od sektorskih regulatora agencija nema nikakvih vlastitih prihoda. Ona se financira isključivo iz državnog proračuna. Postupkom proračunskog nadzora plaća i naknada za 2012. i 2013. godinu koju je provela Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor Ministarstva financija nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u poslovanju agencije. I na kraju da pokušamo zaključiti. Cilj agencije ostaje što potvrđuje i ovo godišnje izvješće učinkovita primjena propisa o tržišnom natjecanju uključujući odlučno sankcioniranje protu tržišnih ponašanja, te stvaranje jednakih uvjeta pristupu tržištu za sve poduzetnike bez obzira na njihovu tržišnu snagu. u tom smislu uloga Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja nije da štiti nesposobne i neučinkovite poduzetnike od njihovih uspješnih konkurenata već da štiti samo tržišno natjecanje kao proces u kojem se kroz natjecanje poduzetnika u cijenama inovativnosti i kvaliteti potrošačima osigurava mogućnost izbora između proizvoda koje oni preferiraju osigurava im se niže cijene, inovativni i kvalitetniji proizvodi. Notorna je činjenica proizašla iz 120 godišnje primjene propisa o tržišnom natjecanju u svijetu da je jačanje učinkovitosti agencije moguće samo ako im se osiguraju dostatna sredstva za osoblje i rad. Naime, lako je utvrditi da su prema učinkovitosti najviše rangirane upravo agencije onih zemalja Europske unije koje za njih izdvajaju najviše sredstava, te da su ta sredstva u stvari zanemariva u odnosu na koristi za potrošače koje generira rad tih tijela. To je uostalom i na tom tragu je i apel koji je …/Govornik se ne razumije./… tako rekuć dojučerašnji potpredsjednik Europske unije zadužen za tržišno natjecanje nedavno uputio vladama država članica Unije upozoravajući na činjenicu da vlade svih država članica upravo u vremenu financijske i gospodarske krize unatoč svim problemima moraju dodatno financijski ojačati svoje agencije, jer jedino jake i neovisne nacionalne agencije za tržišno natjecanje mogu osigurati efikasno tržišno natjecanje i konkurentnost na zajedničkom tržištu. U suprotnome, povjerenik izražava bojazan da bi se sve dobro što je do sada postignuto u zaštiti tržišnog natjecanja moglo citiram zavrtiti unatrag. On kaže rol back što bi prema predviđanjima gospodina Almunija imalo nesagledive posljedice za gospodarstvo država članica i Unije. Hrvatska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja konačno je postala integralni dio europskog sustava tijela za zaštitu tržišnog natjecanja što je pred nju postavilo nove izazove, ali i nove i veoma zahtjevne zadaće. U tom smislu agenciji su potrebna financijska sredstva dostatna za očuvanje njenih ljudskih resursa, operativne i funkcionalne neovisnosti, te profesionalnog ugleda koji uživa u Europi. Pritom neovisnost agencije ne smije značiti njenu izoliranost i zatvorenost prema javnosti već samo neovisnost u primjeni propisa uz odbijanje bilo kakvih pritisaka ili uputa naročito ako bi one dolazile izravno ili neizravno od strane bilo koje vlasti ili poslovne zajednice. U tom smislu agencija sustavno provodi politiku potpune otvorenosti i javnosti rada. Odluke agencije objavljuju se u Narodnim novinama, ali i na njenim mrežnim stranicama, te su upravo mrežne stranice agencije glavni komunikacijski kanal agencije. U smislu što daljeg, što jasnijeg prenošenja stavova i pojašnjenja njenih odluka svim ciljnim skupinama agencija na svojim mrežnim stranicama objavljuje i mjesečni informativni bilten, te redovito komunicira sa medijima što doprinosi njenoj prepoznatljivosti i vidljivosti u javnosti. I na kraju, da je unatoč svim poteškoćama Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja neovisna, visoko stručna i učinkovita najbolje govori i podatak da Visoki upravni sud Republike Hrvatske u 2013. godini nije uvažio niti jednu od 21 tužbe protiv odluka odluka agencije. Štoviše, u proteklih 17 godina Upravni sud Republike Hrvatske a sada Visoki upravni sud potvrdili su 98% odluka agencije. Također ne znam ima li koje tijelo državne uprave takav recimo spor u odnosu, u odnosu, u području tužbi protiv njihovih odluka. Stoga vjerujem da je to ovaj Visoki dom prepoznao te da će agenciju podržati u njenom budućem radu na unapređenju tržišnog natjecanja i stvaranju kulture tržišnog natjecanja kod hrvatskih poduzetnika i potrošača. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Mene bi interesirao odgovor na pitanje koje smo nekoliko puta postavljali ovdje u hrvatskoj sabornici, a to je kakav je stav agencije o postupcima provedbe i predstečajnoj nagodbi. Naime, da li je prema vašem stavu otpis potraživanja Ministarstva financija prema stečajnim dužnicima zbog neplaćanja poreza, trošarina i drugih davanja prema državnom proračunu. Da li agencija smatra da se tu radi o nedopuštenoj potpori pogotovo kada Ministarstvo financija pojedinim stečajnim dužnicima otpisuje svoja potraživanja koja su u postotku veća od onih otpisa prema drugim vjerovnicima. Naime, ta činjenica da pojedine tvrtke koji su stečajni dužnici i prošle postupak predstečajne nagodbe danas konkuriraju na tržištu poduzetnicima koji nisu ušli u postupak predstečajnih nagodbi pa onda se u tržišnom smislu i u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja smatraju ugroženim. evo smo nekoliko puta u ovoj sabornici postavili pitanje agenciji, pa i predstavnicima Ministarstva financija u dijelu koji se odnosi na otpis potraživanja Ministarstva financija i Porezne uprave prema stečajnim dužnicima, mene bi interesiralo kakav je stav vas i agencije, upravo po tom pitanju? Odgovor na repliku, poštovani Mladen Cerovac. Izvolite. **Cerovac, Nažalost moram odgovoriti da agencija više nije nadležna za državne potpore. Dakle, ako se radi o državnoj potpori to morate pitati stručnjake u Ministarstvu financija. Ne bi bilo korektno da im se ja miješam u posao … Nenad (SDP)** E ovako, nema ovakvog razgovora. Odgovorite na repliku i ne dajte se smetati. **Cerovac, Mladen** Držim da sve ono što je bilo napravljeno, agencija je dala agencija je dala odgovor, ja mislim da se on još uvijek nalazi na našim mrežnim stranicama među onim frequenty asked questions u kojim kažu da ustvari država da bi se potpuno smatralo ako država otpisuje više nego što otpisuju drugi vjerovnici i ako otpisuje pod uvjetima koji bi bili nepovoljniji od onih pod kojim bi to radio privatni poduzetnik da tako kažemo jel'. I onda da je ta razlika ustvari bi se moglo reći kao državna potpora. Dakle, to je ukratko, ali sasvim sigurno moji kolege iz Ministarstva financija će to odlično objasniti. Druga replika, poštovani Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče vijeća kazali ste da je zbog povećanja tržišne konkurencije došlo do smanjenja cijene taksija u Zagrebu. Da, ali ne zbog povećanja tržišne konkurencije nego zbog pojave nelojalne konkurencije. Istina da je novi operater dobrodošao ali ne onaj koji ne plaća poreze, ne plaća doprinose, ne isplaćuje radnike i onda im država otpiše takvima dugove. I naravno da su oni drugi prisiljeni smanjivati cijenu. Ali to nije posljedica tržišne konkurencije nego posljedica nelojalne konkurencije. Tek će pokazati budućnost jesu li ove cijene uopće tržišne. Međutim, postavlja se pitanje uopće na cijelom hrvatskom tržištu kakve su cijene, jesu li one tržišne cijene? Ima područja gdje jesu. Primjerice, prilično su tržišne cijene u područjima distribucije namještaja, bijele tehnike, elektroničkih uređaja, ali kad je u pitanju hrana, lijekovi, cigarete, telekomunikacijske usluge nema tržišne utakmice, nema tržišnih cijena. Tu su administrirane cijene. Znači, određuju koliko im treba za profit, koliko im treba za kupiti novu tvrtku, koliko im treba za otplatiti dugove, koliko im treba za novi kredit i onda određuju time. A u tržišnoj utakmici, u tržišnim natjecanjima i uvjetima nema takvih administriranih cijena. Dosada je agencija propustima dopuštala takvu zlouporabu vladajućih položaja gdje su cijene, reagiraju isti dan u istom sektoru povećanjem cijena. Zato što je država uvela 2% poreza ili 6% poreza. Jer bi zadržali profit. Tržišna moć pojedinaca je veća od tržišnog udjela. I to je ono što boli hrvatsko gospodarstvo. Na to agencija godinama je zatvarala oči. Tržišna moć je jača od tržišnog udjela, kod mnogih, i određuje cijene. Zašto je cijena lijekova u Hrvatskoj skuplja nego u Sloveniji 20%? Odgovor na repliku, poštovani Mladen Cerovac. Izvolite. jesu li one tržišne ustvari riječ je o tome ustvari da neki drugi državni kontrolni mehanizmi trebaju gledati da li netko plaća poreze, da li netko plaća doprinose, to nije u nadležnosti agencije. Ne bi ni bilo dobro da jest. Dakle, ne možemo gledati agenciju kao ono ja to volim reći, mlađi ljudi to možda ne znaju, kao maršalat. Kad ne znate kome onda se obratite agenciji, agencija će to riješiti na neki način. Dakle, agencija ima vrlo strogo ograničene ovlasti. One su velike, ali su vrlo ograničene i tako to i treba biti i tako je to svugdje u svijetu. Prije svega agencija se ne smije, to stoji u 15. izvješću Europske komisije ako se ne varam da se Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja uključujući i komisiju ne mogu pojavljivati kao regulator cijena. One nisu regulator cijena. Agencija na cijene reagira samo u slučaju da je riječ o kartelu ako ga može razbiti i uhvatiti i u slučaju da je riječ o zlouporabi vladajućeg položaja gdje netko nameće previsoke cijene ili naravno ide …/Govornik se ne razumije./… cijenama s ciljem da istisne konkurenciju. Ali on mora biti u vladajućem položaju. Pitanje paralelnog povećavanja cijena ili u kratkom roku, to ćete uvijek naći recimo kod motornih goriva. Oni svi u vrlo kratkom vremenu mijenjaju cijene jel', pogotovo kad su bile ono poluregulirane kod nas, to je vrlo teško dokazati da je tu došlo do njihovog sporazuma ili dogovora. Ako postoji i ako ima bilo tko kakav dokaz agencija je tu uvijek da nam se to dostavi i treba nam se dostaviti. Paušalne priče ne valjaju, a ova priča se inače zove u doktrini tržišnog natjecanja inteligentno slijeđenje. Jedan podiže cijenu, podiže odmah i drugi. Još nešto je bilo, pitanje ako se ne varam da tržišna snaga nekog poduzetnika ne odgovara uvijek, nije uvijek određena njegovim tržišnim udjelom. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDSSB-a govorit će uvaženi Krešimir Bubalo, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, gospodine Cerovac, kolegice i kolege. Pred nama je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2013. godinu i gledajući ovo izvješće, a gledajući i slušajući ovaj uvod moram priznati da je uvod bio možda i duži od samog izvješća ali nama je kao saborskim zastupnicima i hrvatskom narodu puno važnije kako žive, kako iščitavaju ovo izvješće da li su im cijene veće ili manje, da li moraju recimo iz Slavonije ići preko …/Govornik se ne razumije./… mosta kupovati jeftinije hrvatske proizvode u Srbiju, da li idu u BiH kupovati proizvode i što ovaj Sabor može napraviti da situacija u idućih par mjeseci ili godinu dana bude bolja do idućeg izvješća za 2014. godinu. Gledajući ovo izvješće možemo ga podijeliti na razdoblje do 01.07.2013. i na razdoblje poslije ulaska u EU. No isto tako izvješće obuhvaća jedno razdoblje prijašnje predsjednice gospođe Olgice Spevec, a nakon toga vaše razdoblje. No analizirajući ovo izvješće, ali i nadležnosti i zadaće agencije u okviru toga zakona koji se odnose na zaštitu tržišnog natjecanja između poduzetnika, konkretno riječ je o nadležnostima za utvrđivanje … sporazuma između poduzetnika za utvrđivanje zlouporaba vladajućeg položaja, … koncentracije među poduzetnicima te … mišljenja na zakone i druge propise. Vjerujem da ste davali svoja mišljenja na zakone i propise no isto tako evidentno je iz ovog izvješća da vi reagirate na prijave. Ja bih volio kad bi agencije radile svoj posao pa bile samoinicijativne pa same odlazile u podjele kontrole, a ne čekali da imamo reakciju s terena. No ono što je evidentno od 01.10.2010. imate mogućnost i pokajnika, sudionika u tim pravilima igre. No dosad vidi se da taj zakon nije zaživio i nemate ni jednog pokajnika u procesu koji se odnosi i na kartele, koji se odnosi na vertikalne sporazume za maloprodajne cijene i uočavanje onoga što se događa na samom tržištu. Vaša agencija mora pomoći u boljem i učinkovitijem tržišnom natjecanju no isto tako mislim da pojedine agencije ne pomažu hrvatskom proizvođaču, ali posebno potrošaču da bi proizvođač lakše plasirao robu, a potrošač da bi znao da … kvalitetnu robu. Primjerice kad govorimo o prehrani. No poznato je nama koji se gledamo svaki dan kako naši poljoprivrednici žive, kako im repromaterijal ulazi u poduzeća, kako je rizik njihov i onda istim igračima prodaju svoju robu, a na kraju imaju jedino veliki minus. Poznata su nama i nevidljiva ponašanja, ali vidljivo je iz ovog izvješća da su postojali i ugovori o dopuštenoj ili nedopuštenoj koncentraciji na hrvatskom tržištu. Mislim da su puno veći problemi … roba koja dolazi na naše tržište i razgovarajući sa pojedinim agencijama i sa ljudima koji su radili ili rade u tim agencijama često nam kažu da te agencije na rade svoj posao. Znači, mi imamo vas kao policajca, ali nemamo one policajce koji sagledavaju na ulazne proizvode i ono što nam dolazi, a posebno ćemo imati sad jedan udar nakon zatvaranja ruskog tržišta. Vi ste imali prošle godine 680 odluka što je 70% više nego 2012. godine i mi bi kad gledamo ovo izvješće trebali čestitati i reći 70% više radite nego prije, no evidentno je kad vidite što se događa na hrvatskom tržištu da ne možemo baš tako čestitati i reći da vaših 680 odluka, odnosno 390 odluka promijenilo je stanje na tržištu. Ono što često naši proizvođači uočavaju da ni Zakon o plaćanju nije zaživio pa im ne plaćaju ni nakon 30 ni nakon 60 dana pa im robne kredite nude nakon 180 dana, upravo ti pojedini igrači. Pristup policiji je ograničen i težak za našeg proizvođača i upravo Hrvatski sabor, ali i vaša agencija mora se boriti za tog proizvođača, malog igrača, a za to je potrebno i značajnije potpore davati upravo sa razine Ministarstva gospodarstva da bi se proizvođači okrupnjivali, da bi imali kooperative i lakše nastupali na stranim inozemnim tržištima jer Hrvatska je bila nespremna za ulazak u EU, otvorili smo se, učinili smo tržište slobodnim, no nismo pomogli našim proizvođačima da lakše nastupaju na stranim tržištima. No gledajući od 01.07.2013. što se to događa na hrvatskom tržištu, ali i vi ste dobili 145 notifikacija za prilagodbe u odnosu na EU i mi izvršavamo sve te prilagodbe, no u isto vrijeme naši proizvođači vrlo teško nastupaju na stranim tržištima. 51 osoba koja je zaposlena u vašoj agenciji, govorili ste da ih je manje jer ste prepustili jedan dio Ministarstvu financija, vezano za potpore, a posebno nas iz Slavonije i Baranje zanimaju regionalne potpore i regionalni razvoj RH, ali vaše izvješće odnosi se i na prvih 7 mjeseci i očekivao sam da ćete i o tome progovoriti kad ste u ovome uvodu govorili. mišljenja smo mi u klubu HDSSB-a da upravo politika se najbolje se vidi kroz proračun, kroz potpore, potpore krajevima posebno koji su nerazvijeni, a to podupire i EU na osnovu koeficijenta razvijenosti pojedinih regija. Vi ste imali 20 prijava za koncentraciju ili povećanje kao što piše u izvješću 300%. Pa ispada da prije nije uopće bilo prijava ili su se ljudi toliko bojali kad nekoga prijave. No evidentno je da nema … pa svi pa svi oni koji prijave, bojim se da neće moći nastupati ni na hrvatskom tržištu. E to je problem naših regulativa, to je problem naših zakona koje donosimo u Hrvatskom saboru ili naše prepiske europskih zakona koje nisu u mogućnosti biti primjenjive na naše okruženje. Ono na čemu trebate raditi kao agencija to je edukacija i prevencija upravo takvih događanja, ali i vaša uočavanja onoga što se događa na hrvatskom slobodnom tržištu po meni čak i preslobodnom jer nažalost ministarstva koja moraju brinuti o našem gospodarstvu, razvoju ali i našoj prezentaciji na stranim tržištima su zakazala. Ono što me također zanima da li su igrači postupali u rokovima i postupili po mjerama, da li ste radili analize na osnovu dosadašnjih mjera u svim godinama, da li su igrači postupili upravo po vašim preporukama? Nije nam interes da se kažnjavaju poduzetnici nego dapače, da tržište funkcionira. U Hrvatskoj gledamo i kada gledamo gospodarske pokazatelje vidimo da je izostao gospodarski rast, a mi se upravo moramo boriti za svoje, za svoje proizvođače i to je znak ako imamo veliku koncentraciju stranih igrača na našoj domaćoj polici, a naša roba nije konkurentna ili nije dovoljno se okrupnila u to kooperative ili jače tvrtke da zajednički nastupi na tržištu onda možemo reći da se naše ministarstvo i hrvatska Vlada nije dovoljno borila za svoje,a vaše policijske metode da sankcionirate i domaće proizvođače također nisu urodile plodom. Prema tome, ovdje se trebamo usmjeriti da zaštitimo naše proizvođače, da progovorimo i o toj strategiji i o kojoj ministar gospodarstva i premijer pričaju, ja očekujem da o njoj progovorimo i u Hrvatskom saboru. vlade su se mijenjale, malo lijeve, malo desne, sada ponovo lijeve, ali strategije se nisu donosile. Pa da gledamo i našu konkurentnost, kada gledamo da isti proizvod pa bilo da je to Vegeta, bilo da je to naše, neću sada govoriti o pojedinim proizvodima jer mislim da ne treba u Hrvatskom saboru reklamirati nijedan proizvod, ali kada naš kupac, naš Slavonac i Baranjac odlazi preko Bogovskog mosta kupovati taj isti proizvod za manju cijenu nego na hrvatskoj polici, e onda si moramo postaviti pitanje i naših poreza Hrvatskom saboru govorili i engleskim izrazima, mislim da su oni nebitni, bitni su naši proizvođači, ali bitni su i naši sugrađani kako žive. Ono što se događalo, a to da jedinice lokalne uprave, upravo je malo prije bilo pitanje i predstečaja, jedinice lokalne i regionalne uprave se događa da ih ništa nitko ne pita, a država otpisuje njihova potraživanja i pojedine poreze. Tu se mora postaviti pitanje i same regulative. … malo prije se vraćali da Ministarstvo financija u predstečaju samo sebe treba kontrolirati. Pa Ministarstvo financija ne može samo sebe kontrolirati. Upravo je tu potrebna jača kontrola da se vidi kroz te potpore kome se opraštalo ili faktički nagrađivalo se one koji nisu plaćali porez. A poznato je da Al Capone pao kada nije plaćao porez. No u Hrvatskoj mislim da ima dosta Al Caponea koji nisu plaćali porez, a sada ih se nagrađuje u odnosu na one koji su to pošteno godinama radili. Imam i svoj jedan vlastiti primjer. Dok sam bio župan Osječko-baranjske županije, primjerice država je otpisala jednoj tvrtki, nebitna je ta tvrtka, prihod od zakupa zemljišta i evo prošlo je 6 godina tek smo neki dan nakon tužbe i svega naplatili 83 milijuna kuna je država mola platiti, pola su kamate pola glavnice. Znači agencija mora kontrolirati i taj dio segmenta da se ne događa da jedinice lokalne uprave gube svoj dio prihoda upravo u tim predstečajnim postupcima. U Hrvatskoj imamo neuspješnih i uspješnih, no moramo pomoći uspješnima ali moramo pomoći i onima koji su danas neuspješni, a znaju proizvoditi da budu uspješniji jer upravo taj lanac od repromaterijala, proizvodnje, do police i naplate ne funkcionira u Hrvatskoj, a upravo zbog tih pojedinih igrača koji ne rade u interesu proizvođača nego u nekom drugom interesu. Isto tako ovo izvješće obuhvaća ta dva razdoblja, ulaska u EU i prije ulaska u EU. No evidentno je da hrvatski građani žive gore od 1.7., da žive teže, da je potrošačka košarica puno manja i upravo se onda može reći da agencija nije izvršila svoju obvezu, a to je da štiti i naše proizvođače ali i da štiti i naše potrošače. Neovisno o ovoj statistici nama u klubu HDSSB-a je ovo izvješće neprihvatljivo i nećemo ga podržati. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kolega Bubalo govorili ste koji su najveći problemi na tržištu hrvatskog gospodarstva, pa ste dotaknuli mnoge. Samo bih posebno naglasio, tisuću je poteškoća koji sprečavaju ekonomsku aktivnost u Hrvatskoj ali daleko, daleko najveći problem je distribucija. Ona spona između proizvodnje i potrošnje ne funkcionira. I predsjedniku vijeća želim da promijeni agenciju, to mu od srca želim jer agencija do njegovog imenovanja nije bila u službi nacionalnih interesa. I ja vjerujem ovom čovjeku da će on okrenuti agenciju, već po prvom nastupu vidim da mu je stalo do toga. Jer nije normalno da godinama netko ostvaruje 30% profita na kapital, a da agencija ne reagira da je zlouporabio tržišni položaj, godinama jedna od najvećih tvrtki u Hrvatskoj. To nije normalno. Nije normalno da netko namjerno ne plaća, a ima novaca na ruču, dadne depozit na banku, uzima kamate i ne plaća dobavljačima, agencija ne reagira da to nije zlouporaba vladajućeg položaja. Je. Ja se nadam da će ubuduće reagirati. Nije normalno da ne postoji moderna država, suvremena, u svijetu u kojoj dvije banke drže skoro 50% udjela a 4 banke skoro 70% udjela. Nema tržišnih uvjeta, nema tržišnih natjecanja, nema tržišnih cijena. Ma koju to cijenu određuje ponuda i potražnja u Hrvatskoj. Pa ponuda i potražnja ne utječe uopće na cijene kao što više ni cijene ne utječu na ponudu ni potražnju, na potražnju najviše utječe jedino raspoloživi dohodak nažalost koji je sve manji i manji, nema ga i zato …/Govornik se ne razumije./… …/Upadica: Vrijeme./… A distribucija je ono što još nismo dotaknuli. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Krešimir Bubalo. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Mariću, je problem je distribucija, problem je naših proizvođača doći do police ali upravo između te proizvodnje i te potrošnje mora biti agencija koja će arbitrirati i pomoći i pomoći da lakše taj proizvođač dođe do police ne zbog pojedinih monopola ili kartela nego da bi taj proizvođač i preživio a i to sigurno da će utjecati na bolju ponudu ali i bolju potrošnju. Jer ako taj seljak iz godine u godinu mrcvari ga se, ako taj seljak svaku godinu završava sa minusom pa kako će trošiti. A on je dobar proizvođač, zna proizvesti, konkurentan je ali ga iskidaju i na početku lanca i na kraju lanca. Kapital je brz, osjetljiv i nikada ga nema dovoljno. Prema tome, sigurno da i rasprodaja hrvatskog bankarskog sektora je utjecala na ovakvo tržište kakvo trenutno imamo ali i ono što se dogodilo nakon 1.7. prošle godine. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Branko Vukšić. Uvaženi kolega Bubalo govorili ste o više važnih problema koji tište Hrvatsku a koji se dotiču i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Točno je ono što ste vi konstatirali, otvorili smo se Europskoj uniji, odnosno robi Europske unije ali nismo zaštitili vlastitu proizvodnju, nismo zaštitili vlastitu industriju ali to nije od jučer, mi smo počeli vlastitu industriju uništavati početkom '90.-tih i sustavno to činimo do danas današnjega. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja što sam nekoliko puta i govorio u Saboru uglavnom je bila agencija za zaštitu velikih igrača na tržištu Hrvatske i ona je pogodovala i bila je u službi nekoliko velikih tajkuna u Republici Hrvatskoj a i od tih tajkuna su dolazili kadrovi i vraćali se natrag tajkunima iz agencije. Agencija je bila štitila uznu bofl malo prije ste govorili o tome kako je problem doći do polica. Točno je domače proizvođače veliki lanci reketare. I to je isto nekoliko puta govoreno ovdje u Saboru. Moraju spuštati cijene iako imaju nekoliko puta bolju robu od one bofl robe koja se uvozi pa hrvatski građani ne znaju što jedu. Tako da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja slažem se prije konstatacijom koju je rekao gospodin Marić treba preuzeti daleko odlučniju ulogu, treba biti u službi građana Republike Hrvatske a ne tajkuna. Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Pa je kolega Vukšić, više važnih problema smo detektirali ovdje i o njima jasno progovaramo. Mi se jesmo otvorili za Europsku uniju ali nismo pomogli našim proizvođačima da lakše dođu na strana tržišta. A ono što je još veći problem ulaz na bofl roba i nedovoljna kontrola od granice do pojedinih agencija tu Hrvatska ne radi svoj posao, propušta se sve i svašta u Hrvatsku. A ono što je još teže dolazak naših proizvoda u strane trgovačke lance na njihovu policu. To je gotovo nemoguće. Moramo biti odlučniji kako bi pomogli našim proizvođačima a to će sigurno utjecati i na potražnju i na povećanje mogućnosti naših proizvođača. Hvala je bitna ova konstatacija na kraju vaše rasprave gdje ste rekli da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja treba da bude u funkciji zaštite i proizvođača i potrošača i to ja mislim da je osnovna premisa rada agencije ukoliko je to tako u životu. Međutim, u životu je nešto drugo. Imate danas selo koje skida kukuruz, pšenicu, sada je vrijeme repe itd., i postavlja se pitanje kome će taj seljak tu repu prodati, kome će prodati kukuruz, kome pšenicu. Prodati će kartelu. Dakle onima jakim igračima Agrokor, Pipunić i ostali koji sjednu i dogovore se koliko će platiti tu pšenicu. I ona je tolika koliko oni hoće da plate, ne toliko koliko je tržišna vrijednost, ne toliko kolika je cijena na burzi u Budimpešti nego koliko su se oni dogovorili a to je uglavnom na štetu proizvođača a sa velikim profitima njih trgovaca. I to je tržište o kojem mi govorimo da funkcionira i način na koji funkcionira. U vinarstvu veliki mega proizvođači idu do te mjere, monopoliziraju tržište da objektima nude tende, uređenje šankova, nudi se konobarima novac, veže sa petogodišnjim ugovorima kupovina jedne vrste vina. A mi smo kao država u vinski sektor uložili ogromne novce, proizveli smo desetke hiljada malih registriranih malih OPG-a koji su očekivali da će živjeti na jednoj poštenoj osnovi, u jednom poštenom tržištu vinarstva. Nažalost sada se pojavljuju i dampingovane cijene vina prekomorskih zemalja. Dakle definitivno taj sektor će nestati a mi govorimo o zaštiti tržišnog natjecanja. O kakvom to tržišnom natjecanju govorimo kada tržište ne postoji u Republici Hrvatskoj, postoji kapital koji je u rukama pojedinaca i on određuje pravila tržišnog natjecanja. Na repliku odgovara poštovani Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Horvat, naime štiteći proizvođače, ali i štiteći potrošače tj. konzumente učinilo mi se puno jer jedno je ovo što se ovdje priča, to ste lijepo uočili, a drugo je ono što svakodnevno vidimo po slavonskim i baranjskim selima. Pa i ovih dana ono što uočavam po terenu gdje ljudi reagiraju da jedan od igrača na tržištu imao je ugovore upravo s tim selom, a odnosi se na repu, sad raskidaju postojeće ugovore. Seljak je radio svoju kalkulaciju, nije mogao vremenske uvjete predviditi, ali nije seljak ni mogao predviditi šta će Francuzi napravit na tržištu šećera Europe, da će srušit cijenu i mi imamo situaciju da proizvođači u ovom trenutku rade s negativnom kalkulacijom koja imaju višegodišnje ugovore. E to je problem našeg sela, to je problem nemogućnosti da Hrvatska pomogne u realizaciji burze poljoprivrednih roba, da se trguje terminskim ugovorima. Prema tome i u tom dijelu ne postoji tržište, a upravo izgleda da je interes nekome ovdje da ne postoji tržište. E to moramo mijenjati.

Hvala vam u smislu hoće li oni sada, jer nešto ne funkcionira na tržištu pa rastu cijene pa ipak agencija ne radi kako treba, ministarstva, pa moraju ići okolo kupovati robu u susjedne zemlje. Dakle mi u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo deflaciju potrošačkih cijena što znači da naši građani mogu jasno znati da cijene su manje nego što su bile prošle godine u maloprodaji. To im nosi neke druge probleme, osim prednosti potrošaču donosi probleme naravno proizvođačima, ali očito tržišna konkurencija i tržište funkcionira. Što se tiče uloge agencije u stimuliranju ili ministarstava da pomaže proizvođače, dakle agencija štiti tržišno natjecanje odnosno ne dopušta da netko stvara te monopole na tržištu. Ali ministarstva odnosno ova Vlada je odradila svoj posao na način da mi imamo realni rast industrijske proizvodnje, mi imamo rast u 5 mjeseci izvoza u više od 12,5%. Drvna industrija u 5 mjeseci ima čak 28%. Prema tome, agencija radi svoj posao i to je sasvim jasno iz ovoga izvješća. Isto tako i ministarstvo i Vlada rade svoj posao što je jasno iz službene statistike i službenih brojki. Prema tome, smatram da malo populistički govorite u tom smislu i da ne govorite jasno o napretcima koji zaista postoje, a i o kvaliteti rada agencije o kojoj ću ja naravno poslije u ime kluba govoriti. Hvala.

Volio bih da mogu govoriti o napretcima da narod bolje živi. No maloprije ste rekli da sam široko raspravljao, pa upravo o ovim temama i treba široko raspravljat, ne gledati segmentirano nego cjelovito. Jer ako narod odlazi preko granice da bi kupovao hrvatski proizvod, pa maloprije sam spominjao Srbiju, BiH, ali događa se i Mađarsku, Sloveniju, susjedne zemlje, onda se moramo pitati zašto je PDV toliko velik, zašto naši proizvodi su jeftiniji u susjednim zemljama, a maloprije vi govorite o rastu proizvodnje, govorite o povećanju izvoza. Te činjenice bi me radovale jer onda bi to bio znak da se hrvatska proizvodnja i gospodarstvo i industrija budi, no takve činjenice mogu se vjerojatno brojiti sa postotcima 0,0001. Ali volio bih da počnemo rasti kao hrvatsko gospodarstvo i sustizati neke susjedne zemlje od kojih smo bili puno jači u prošlim godinama, a to je znak da idemo krivim smjerom i da tržište ne funkcionira. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani kolega Ivo Jelušić. Izvolite.

stavova da neće podržati ovaj izvještaj ja odmah kažem da će klub SDP-a podržati ovaj izvještaj. To kažem odmah na početku da ne bih eventualno zaboravio, a ujedno da se nadovežem na ono što su prethodnici prije mene govorili. Protekla 2013. godina što se tiče rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja bila je malo ajde da kažem interesantnija u odnosu na prethodne kada se odvijalo sve na isti način, iste nadležnosti, isti posao. U prošloj godini dakle došlo je do niza promjena, dakle dobiveni su neki novi poslovi, neki su poslovi otišli iz nadležnosti agencije. Ulaskom u Europsku uniju puno se toga promijenilo, pa i kod rada agencije, dakle dobila je određene ovlasti vezano za poslove oko Europske unije. Vidimo i sami iz izvještaja da je bilo negdje oko 145 … odnosno prijava predmeta koje su bile na dnevnom redu agencije, a kao posljedica ulaska u Europsku uniju. ima jedan važan posao koji agencija više ne obavlja, a vidim da i danas su kolege prije mene o tome govorili, riječ je o potporama. Dakle od prošle godine agencija više se ne bavi potporama, ona njih ne prati i ne podnosi izvještaje ovdje u Saboru o potporama. Mogao sam primijetiti iz nekih rasprava da kod nekih postoji određeni zahtjev da bi se agencija trebala i tim baviti ili žale za tim vremenom, ali konačno da se agencija tim ne bavi. Jer tko je davao potpore? Onaj tko daje potpore, onaj tko vodi politiku potpora, taj treba ovdje pred zastupnike u Saboru i podnosit izvještaj i odgovarat za taj posao. A mi smo imali do sada pomalo anakronu situaciju, čudnu da je agencija podnosila izvještaj o tome o potporama a niti ih je davala, niti je stvarala politiku potpora. I onda smo mi propitivali nekoga kako se potpore dodjeljuju, nekoga tko nije luk jeo ni luk mirisao. Prema tome, dobro je dakle da je to prešlo tamo gdje i treba, dakle u ruke Ministarstva financija. Dakle, u ruke Vlade, jer Vlada i vodi politiku potpora. Ona određuje koliko će biti, kome će dati, pa onda ovdje pred Saborom nek' i odgovara. I nemojmo se kriti iza nikakvih agencija. Dakle, toliko oko potpora. Ovdje je bilo doduše kad je riječ o tim potporama, dakle jedno ovako šire malo tumačenje. Mislim da je gospodin Bačić o tome govorio, da li je, dakle bi trebala analizirati agencija to što što se događalo u zadnjih mjeseci kao posljedica Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Dakle, da li su time favorizirane neke tvrtke kojima su otpisivani njihovi dugovi pa i dugovi prema državi i je li to ima posla za Agenciju za tržišno natjecanje. o tome, o tome je, naravno legitimno je ovdje u Saboru o svemu govoriti i svatko može govoriti. Ali me čudi da kolege iz HDZ-a govore o tome. Zašto? Prvo ogromni taj porezni dug koji je postoji, koji se nakupio bio je u njihovo doba. Dakle, oni su dozvolili da se, uglavnom dozvolili da se taj dug dogodi svojim radom ili neradom, namjerno ili nenamjerno. Dakle, stvaran je ogroman porezni dug. Ova Vlada je prve dvije godine najviše upravo truda učinila u tome da kako bi sve porezne obveznike dovela u istu ravan da svi moraju plaćati poreze i to smo učinili. I sada kada idemo donijeti Zakon o predstečajnoj nagodbi pri kojem i HDZ glasa za njega, donosimo ga dakle za, skupa sada propituju je li to dobro. Dakle, skupa smo taj zakon donijeli. Prema tome, ne vidim razloga da propitujete. Dakle, na taj način jer smo skupa donijeli zakon, s jedne strane. I s druge strane taj porezni dug smo uglavnom naslijedili od vaših vlada i sada ga pokušavamo rješavati i sada je to problem. No, da se vratim na rad agencije. Vidimo, ispada kada je agencija dobila brojčano daleko, da je riješila daleko veći broj predmeta nego što je to prethodnih godina. 2010. 323, jedanaeste 390, dvanaeste 395, sada 680. Dakle, jako, jako povećanje riješenih predmeta. Dijelom zbog onog što sam rekao jer su došli novi poslovi vezani za Europsku uniju. Ali ako pogledate da je sad 30% više predmeta iz uskog područja tržišnog natjecanja, dakle onog baš što se agencija i prije bavila vidimo dakle da je došlo do povećanja posla. Ja sam i govorio i prije i na sjednici odbora da bi uz taj podatak o broju riješenih predmeta u buduće u izvještaju trebao stajati podatak o stanju neriješenih predmeta, dakle koliko je na dan 31.12. ima neriješenih, koliko je u postupku i da se vidi iz godine u godinu da li tu ima, dakle tendencija porasta ili pada. Jer nije svejedno da li jedne ostane sto, a druge godine četiristo neriješenih predmeta bez obzira koliko ih se riješi. Čuli smo danas od predsjednika Vijeća da je, ako se ne varam bilo na kraju godine 33 neriješena predmeta, odnosno 22 su bila u postupku. Dakle, dobili smo taj podatak ovdje usmeno, ali bilo bi dobro da u buduće, dakle on bude i u samom izvještaju, pisanoj formi naveden kao takav. Ono što je bitno kad govorimo o nadležnosti ili novim ovlastima agencije koje je ona dobila prošle godine, a to je da od 1.7. prošle godine, a to je da je postala nadležna i za bankarski sektor što prije nije bilo, što je prije bilo u ingerenciji HNB-a. I tu očekujemo, ako ne prošle godine o kojoj govorimo, ali ove godine i sljedećih godina da agencija dobro zasuče rukave i da se potrudi oko toga i da očekujemo tu i efekata. Jer ovako kako inače nismo zadovoljni stanjem u bankarskom sektoru, pa i oko toga kad pogledate bankovne usluge koje banke nude građanima sve su one ko jaje jajetu otprilike isto. Ja sam siguran da nisu dovoljno ludi da stvaraju sporazume i da pismeno se dogovaraju, prave sporazume pa da ih onda agencija uzme u razmatranje. Ali znate, postoji problem i to je ono što ja vidim kao ozbiljan problem u radu agencije i uopće za područje tržišnog natjecanja. A šta onda kada postoje dogovori a nisu napisani, nema sporazuma, nema ugovora, a de facto vidi se iz života da postoji dogovor. Dakle, ne mora sporazum biti samo sporazum na papiru, nego se može sjesti uz kavu ili na ručak dogovoriti, pa onda raditi po tome. Dakle, formalno nema sporazuma ali stvarno ima dogovora i bitnog narušavanja tržišne utakmice. To je onaj posao koji je malo teži i koji skupa svi moramo prepoznavati pa i agencije i mislim da je to ono što je jako bitno. Dakle, kada pogledamo što je zadaća agencije, dakle osigurati nesmetano djelovanje tržišta. Dapače da, osigurati da to tržište još bolje funkcionira, spriječiti narušavanje regularne tržišne utakmice. Dakle, agencija se pojavljuje kao nekakav tržišni sudac i to je o.k. To je posao njen. Međutim, ono što mi ovdje u Saboru moramo posebno voditi računa, a ja o tome želim posebno. Dakle, vidimo kakve koristi od toga imamo mi. Kakve građani imaju koristi od toga mi kao građani? Dakle, 13 milijuna agencija košta ovu državu. Što mi dobivamo za tih 13 milijuna, osim dakle ovoga o čemu sam rekao. Jer dva su, da kažem pravca ili smjera djelovanja. Jedno je da osigura ravnopravnu utakmicu među poduzetnicima zbog samih poduzetnika. Dakle, da jedan ne bi se na račun drugog profitirao i to razumijem i to je interes poduzetnika. Ali je interes također nas da se oni ne dogovaraju na uštrb građana. I taj dio po meni treba daleko više povesti računa u svom radu i budućim izvještajima. Dakle, koliko se štite građani od svih poduzetnika, a ne koliko se oni međusobno jedan od drugog zaštićuju radom agencije. To je ono što je po meni puno, puno važnije i o čemu trebamo posvetiti puno više pažnje. Kad sam govorio o ovom dijelu, dakle kada nema pisanih dogovora i sporazuma kao što smo imali nekih slučaja vidjeti. Dakle, ja sam siguran da i kada je bilo slučajeva da su imali određene firme, njih dvije ili više, sporazum nekakav i dogovor koji se mogao protumačiti kao da su to često puta radili iz neznanja jer nisu znali jel to smiju nego zato što su to namjerno napravili. Naravno da je i to problem i to treba suzbijati ali daleko je veći problem oni koji znaju da to ne smiju raditi, ali to rade na drugačiji ili perfidniji način. Na primjer, mi se sjećamo kada smo ovdje u Saboru raspravljali i kada smo u dva, tri navrata donosili onaj zakon kada smo oporezivali telekomunikacijske operatere 6% i sad nakon toga svi u roku od par tjedana, u roku tjedan, dva, mjesec nebitno svi povise cijene, a nisu se kao dogovarali, tu nema dogovora. Nisam siguran da je jedan od njih povisio cijenu, a drugi ne sigurno da bi bio konkurentniji ali sam siguran da se oko takvih stvari sjednu pa dogovaraju jer problem je za funkcioniranje tržišta kada netko ima monopol pa diktira ti uvjete pa onda moraš kupovati kod njega uslugu ili robu pa je problem. Ali još veći je problem kada je oligopol u pitanju, kada par igrača na našem tržištu se dogovara, naravno na štetu nas, na štetu građana. Nisam siguran da na našem tržištu nema tih oligopola i njihovih dogovora na račun potrošača, na račun građana, a da nisu to napisali itekako puno. To je ono gdje treba perfidnije malo promatrati kako funkcionira tržište, a sve zato, zašto? Da bi se nas građane zaštitilo. Ja sam spomenuo dakle problem telekomunikacija, teleoperatera a moglo bi ih se još naći. Ali zašto njih? Zato što je njihov primjer vrlo, vrlo interesantan. To je jedna nova usluga koja nije u ovakvoj formi postojala prije 10, 15 godina a mi svi smo živjeli prije 10, 15 godina. I kad pogledamo doma obiteljske svoje budžete vidjet ćemo da za telefonske usluge plaćamo više mjesečno nego što plaćamo i za struju i za vodu itd., a bez čega ne može se živjeti? Bez struje, vode, to naprosto bez toga ne možeš živjeti, bez ovog drugog bi se moglo. Međutim, mi smo to prihvatili, prihvatili njihove cijene kakve imaju, oni se međusobno dogovaraju. Je li to realno ili ne, to je ono što je stvarno pitanje. Kako se zaštititi od novih usluga o kojima smo postali tehnološki jako ovisni, koje su po mojoj procjeni jako skupe, daleko skuplje od nekih drugih životnih potreba koje su nam daleko potrebitije. I tu dakako da postoje njihovi dogovori i usklađivanje cijena, to naprosto zdrava pamet i logika govori. Dakle, podržavamo ovaj izvještaj. Sigurno da je agencija, vidimo da je odradila dosta dio posla i kvalitetno i stručno. Onaj dio posla koji je izgubila, dakako koji je prešao u Ministarstvo financija vezano za potpore, dakle izgubili su posao ali su izgubili i ljude, dakle i ljudi su preseljeni. Dakle, nisu ti ljudi ostali sad u agenciji sad u agenciji da nemaju što raditi nego su preseljeni i posao i ljudi samo u drugu ustrojbenu jedinicu Ministarstva financija. Bez obzira na to što je i puno više predmeta riješeno ne treba se uljuljati. Nikada nije tako dobro da ne može biti i bolje, treba raditi i više, pogotovo vodeći računa o ovome o čemu sam govorio. Dakle, kakva je korist od svega toga za građane, a mi smo tu prije svega da zastupamo građane. Poduzetnici ako jedan drugom nelojalno konkuriraju će se već i sami lakše snaći, građani teže. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo poštovani Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Jelušić zanimljivo je vaše poimanje demokracije. Naime, morat ćete se priviknuti da ako vam neka pitanja nisu po volji, a koja dolaze iz redova oporbenih zastupnika da ćete se na to morati priviknuti i ne znam kako još niste. Naime, moje pitanje je bilo upućeno predsjedniku vijeća da kaže jesu li otpisi i potraživanja koje vrši Ministarstvo financija i Porezna uprava prema stečajnim dužnicima nedopuštena potpora ili nisu. Zašto? Zbog toga što Ministarstvo financija govori suprotno. Ministarstvo financija govori da to ne predstavlja državnu potporu i mene kao oporbenog zastupnika interesira što je ustvari? Da li je to potpora državna ili nije? I danas sam dobio odgovor od gospodina predsjednika da je to državna potpora, a u isto vrijeme Ministarstvo financija govori da nije to državna potpora. Dakle, zbog toga sam to pitanje i postavio. A zbog te državne potpore ili što je već koja je išla u prilog pojedinim stečajnim dužnicima kod drugih poduzetnika je izazvalo probleme na tržištu jer im ti stečajni dužnici su nelojalna konkurencija zbog toga što nisu platili one obveze koje su ovi drugi poduzetnici kao uredni platiše podmirili državnom proračunu. I s druge strane, zbog takvih potpora bile one nedopuštene ili dopuštene ili što već jesu, ja ne znam jer nam to još nisu predstavnici vladini na to odgovorili, brojni kooperanti tih stečajnih dužnika su završili u problemima, otpuštali radnike jer im nisu plaćena njihova potraživanja prema prema tim stečajnim dužnicima. I to je bio smisao mog pitanja gospodine Jelušiću i ako to vama smeta rekao sam vi ćete se na takva pitanja morati priviknuti. Odgovor na repliku, Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Bačić naravno da mi ne smeta i ja što se toga tiče nemam nikakvih problema da čujem takva razmišljanja, dapače. Ali ono što također i vi morate prihvatiti i čuti a to je ovdje je nebitno to dakle je li to potpora ili nije potpora jer ja sam govorio u jednom kontekstu, dakle nešto što je formalno i nešto što je neformalno, formalne potpore i neformalne potpore. Ovdje država jasno i glasno na temelju zakona donesenog ovdje u Saboru za kojeg ste vi glasali je dakle radila otpust određenih poreznih dugova pojedinim dužnicima. Ali, prije toga godinama dakle vi ste namjerno ili nenamjerno nepisano dakle nikakvim zakonom nepisano, neformalno dozvolili da ogroman broj poduzetnika silne milijune bude dužan. Riječ o stotinama milijuna poreznog duga koje ste vi doveli. Je li to potpora ja vas pitam? Formalno nije jer vi niste donijeli odluku da nećete naplaćivati porezni dug, niste donijeli odluku ali ste svesrdno to i dobro provodili tu politiku koji niste nigdje napisali ali ste je provodili. Druga replika, poštovani Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Jelušić, kazali ste da je agencija zadužena za zaštitu tržišnog natjecanja, naravno, da bi nesmetano djelovalo tržište, nastavili ste. Pa je li djeluje tržište u Hrvatskoj nesmetano? Ima li ucjenjivanja možda? Ima li nelojalne konkurencije? Ima li zlouporabe vladajućeg položaja? I onda se čudite ako toga ima i to previše, zašto ne mogu podržati takvo izvješće agencije koja je zadužena da toga nema. ako nema, onda mi objasnite kako je moguće da jedna velika tvrtka traži od jedne od najvećih tvrtki u Hrvatskoj, proizvođača robu, platit će unaprijed, izvijesti se agencija o tome, a tvrtka neće isporučiti robu, neće prihvatiti plaćanje unaprijed jer ga ucjenjuje drugi kupac ako njemu daš, ja ću otkazati, ne smiješ mu dati robu. Tako tržište funkcionira u Hrvatskoj. Znam osobno da je agencija prije dvije godine o tom slučaju bila izvještena, ništa nije poduzela. Razina ekonomske aktivnosti u cijeloj Hrvatskoj ovisi o zaštiti tržišnog natjecanja. Mi smo se sveli da moramo moliti Boga da privatni monopol ne bude previše okrutan. Moramo moliti Boga da oligopoli ne zaključe previše okrutan sporazum. Ja, mi vjerujemo, zapravo sveli smo se da moramo vjerovati u nesebičnost monopolizma, da vjerujemo u savjest oligopolizma, da vjerujemo u karakter kartelizma, a ja vjerujem u agenciju koja će to spriječiti, a ne vjerujem onoj koja je funkcionirala do prošle godine, ali ostavljam prostor, vjerovat ću ovoj ako dokaže da će biti drugačija. Oligopoli, monopoli i karteli su … hrvatskog gospodarstva i agencija ne smije zatvarati oči na takvo stanje. Hvala lijepo.

Kolega Marić, ja se s vama u većini toga što ste rekli slažem. Naravno, vaše pitanje je retoričko bilo, da li ima u Hrvatskoj nelojalne konkurencije, naročito na …, pa naravno da ima, to nitko ne govori da nema. Uostalom da je nema, ne bi trebala agencija ne bi imala što raditi, prema tome znate da se svi držimo zakona, ne bi trebali sudovi i odvjetnici, da ne griješimo, ne bi trebali svećenici i onda nas ispovijedali. Dakle, upravo zato je agencija jer postoji problem, ona je tu da ga rješava. Naravno, da agencija upravo zbog toga i agencija je potrebna, to je poanta onoga…, ali naravno da agencija mora djelovati. Ovo ako ste rekli, rekli ste prije dvije godine da na jedan konkretan slučaj nije reagirala, to se ne smije događati. to se ne smije događati. Upravo agencija treba sama pronalaziti probleme nelojalne konkurencije, narušavanje tržišta, nepravilnosti na tržištu, ne samo čekati prijave. Naravno prijava ima i uglavnom radi po prijavama, ali to treba i sama pronalaziti, ali isto tako ako netko, bilo tko od nas, bilo od građana nešto … naravno da ona mora reagirati. Oko toga se slažemo. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče Vijeća, kolegice i kolege. Obično ovakva izvješća su u Hrvatskom saboru vrijeme da si postavimo dva pitanja. Da li je agencija provodila zakone koje smo mi ovdje izglasali? I druga stvar, da li određene anomalije koje agencija ako je provodila zakone utvrdila nama kao zakonodavnom tijelu, a Vladi kao izvršnom tijelu nalaže da Također, ne mogu nikako prihvatiti da do jučer opjevavana agencija i gospođa Spevec najedanput ništa nije radila. Zašto? Možemo pogledati tu izvješća u Hrvatskom saboru pa ćete vidjeti što ste sve govorili. Dakle, agencija je radila kako je radila, da li je najbolje radila, otom potom i na tom je upozoravano ovdje iz ove govornice i ono što je možda najspornije kod agencije u ovom periodu do 01.07. jer mi možemo praktički ovo izvješće podijeliti na dva djela, jedno je završetak jedne ere, a drugo je koliko je agencija spremna za ono što je čeka. To ovo izvješće u principu treba ponuditi dva odgovora. I ono možda što je bio najveći prijepor u proteklim godinama kod izvješća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja su bile potpore i prije svega potpore u jednom segmentu koji je hrvatske porezne obveznike koštao 25 milijardi kuna od 2002. do 2013. godine, a to je brodogradnja. I te potpore su možda bile najveći kamen smutnje i za sve te potpore je u principu agencija morala dati mišljenje nakon 2006. godine. To ovdje govorim iz razloga što ću se osvrnuti dijelom, ono što je kolega Bačić u replici rekao, to su predstečajne nagodbe, ali kad govorimo o Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, ona je samo jedna od regulatornih agencija koja bi trebala osigurati da nitko ne guli kožu hrvatskim građanima. Da nitko ne sklapa nezakonite, nemoralne, možemo ih nazvati kako god hoćemo, dogovore da bi naplatio nešto skuplje ili da bi platio nekom nešto jeftinije. Jer tržište koliko je god sjajna stvar, ali tržište je vrlo opasno ako se razvije u zemljama koje nisu zakonski uređene. Tržište u zemljama koje imaju tradiciju je super, ali zašto? Zato što su razvili instrumente zaštite. Da li smo mi kao Vlada, kao Sabor razvili te instrumente zaštite? Da li smo spremni dočekali nestanak jednog tradicionalnog, da kažem kvartovske trgovine, izumiranje tradicionalnih tržnica i najedanput naglo bujanje trgovačkih lanaca? Da li smo mi to spremni dočekali? Jer ja se sjećam iz vremena kad sam bio gradonačelnik 2001., 2002., poljoprivredni proizvođači iz mog grada su kumili, molili da dobiju koju klupu na zagrebačkim tržnicama. Zašto? Zato što im je zagrebačka tržnica najbliže i … za prodati. Nakon 2 ili 3 godine te potrebe nije naprosto bilo jer su počeli svoju robu plasirati u trgovačke lance. Da li je taj odnos najpošteniji, najpravilniji, da li su se trgovački lanci dogovorili kako će plaćati tim proizvođačima i da ih zajedno dovedu u jednu vrlo tešku situaciju jel ako nekome ne platite 6 mjeseci ili godinu dana onda ste ga doveli u vrlo tešku situaciju, to je pitanje na koje mora odgovoriti agencija bez prijave, bez ičega. Jer ako se počne javno pričati da netko ne plaća toliko i toliko mjeseci agencija mora prikupljati podatke, ona mora reagirati i to je smisao regulatorne agencije, bez populizma, bez mahanja sa velikim metaforama ovakvim, onakvim. Jer na kraju krajeva ako agencija reagira i ako u izvješću to spomene, nama a i Vladi je signal da određene zakone moramo promijeniti. Mi smo u ovom trenutku još uvijek zemlja koja ono što možda najviše plaćaju hrvatski građani nismo liberalizirali tržište, tek ulazimo u liberalizaciju tržišta. pitaj Boga šta će nam se sutra dogoditi sa trgovinom el.energije, svašta nam se nudi. Hrvatski građani su totalno neinformirani, da li netko stvarno netko nudi jeftiniju ili skuplju struju, isto tako će se liberalizirati i tržište plina pa pa pitanje je što će biti sa nekim komunalnim uslugama jer sada se već okrupnjavaju ta vodoopskrbna područja i sve drugo. Dakle to je niz pitanja na koje ova agencija mora reagirati u budućnosti da bi zaštitila hrvatske građane da im netko ne dere kožu. A mi u Hrvatskom saboru moramo reagirati da kada budu zakoni da onda sa tim zakonima pomognemo tim nezavisnim regulatorima da to naprave. E kada budemo na takav način razmišljali i promišljali onda možemo reći da smo zemlja koja je otvorena prema poduzetnicima, a mi da smo Parlament koji štiti i jedne i druge, i one koji proizvode i oni koji kupuju taj proizvod. tada zemlja koja ima 300 tisuća nezaposlenih, koja je već 6 godina u recesiji ne smije slati nikakve negativne poruke prema onima koji bi proizvodili i koji bi otvarali radna mjesta. Mi smo nažalost u takvoj situaciji. Nismo u situaciji kao neke druge zemlje koje imaju kapital i imaju mogućnost, ali zato nam jesu ponuđeni ti neovisni regulatori. Jučer smo imali priliku raspravljati o izvješću jedne neovisne agencije koja je osnovana zbog toga da regulira nešto. a što radi, ona praktički ne postoji. Zašto? Zato što oni koji bi trebala regulirati praktički ništa ne rade jel su u totalnom kolapsu. Dakle nisu agencije kao agencije nešto što je loše kada bi one radile svoj posao, one bi trebale biti zaštita hrvatskim građanima, zaštita hrvatskom gospodarstvu jer ako se malo bolje, a to nitko od kolega do sada nije spomenuo ova agencija također regulira i prati određene sporazume koje hrvatske tvrtke sklapaju sa tvrtkama iz drugih članica EU. Dakle to je jedno potpuno novo područje, tu se može roditi itekakav monopol, može se dogoditi itekakav kartelizam. Jer gledajte kolegice i kolege, ja se sjećam vremena pregovora pa kada je krenuo juriš na hrvatsku sada neću reklamirati jednu industriju jer su se međunarodne korporacije odlučile osvetiti hrvatskoj firmi jel je ona bila kao u nekakvom podređenom položaju u proteklom vremenu, dakle to je ono što agencija treba spriječiti. Ali u konačnici da hrvatski građani dobiju kvalitetnu uslugu i da kvalitetna usluga bude jeftinija da bude na najnižoj cijeni. E onda ako agencija bue to radila onda možemo reći da je agencija zadovoljila ono za što je osnovana i za što treba. I nije dobro, mislim da je u jednoj rečenici je samo spomenuto, gdje ste rekli da agencija nije tehnološki dovoljno opremljena da bi radila neke stvari, to je nešto što se ne smije dogoditi jer taj dio tehnološke neopremljenosti se odnosi na područje gdje se okreću milijarde, hrvatski građani plaćaju milijarde godišnje usluge i prema tome ne može se dogoditi da agencija kaže mi nismo tehnološki opremljeni, Vlada mora promptno reagirati i agencija mora dobiti za to novce. Zašto? Jer ako to ne napravi nije zaštitila silne milijarde koje hrvatski građani plaćaju te usluge. to je smisao agencije, to je smisao na kraju krajeva nas koji sjedimo ovdje u ovom Visokom domu, da razmišljamo i promišljamo na takav način. Jer ako nećemo razmišljati i promišljati na takav način nego govoriti dopadno da se nekome dopadnemo mi u principu nećemo zaštititi one koje bi trebali zaštititi, a to su hrvatski građani i hrvatsko gospodarstvo jer nekada je ugroženo i hrvatsko gospodarstvo. I kada govorimo o tome da je neko u datom momentu neravnopravan, burza je recimo sjajna stvar da regulira cijenu. Međutim nažalost u proteklim godinama svi pokušaji da se osnuju nekakve burze i riba i poljoprivrednih proizvoda nisu prošli u Hrvatskoj. Zašto? Da li je nekom bilo u interesu da to ne prođe i da ta burza na određeni način ne regulira cijene? Ja mislim da je to bilo. Da li je agencija tu trebala reagirati? Ja mislim da je. Jer kada govorimo o cijeni pšenice i tome u Mađarskoj postoji burza, ona nam je najbliža pa često se spominje, cijena pšenice na toj burzi takva kakva je i toliko se plaća. A ovdje se netko dogovara na ovakav ili onakav način kakva će biti cijena. Druga stvar burza vam garantira nešto da ćete dobiti nekakvu cijenu koja je na tržištu. I kada govorimo o poljoprivrednim proizvođačima nemojmo zaboraviti da i danas u EU, a i za vrijeme svih onih praktički 12 godina koliko je Hrvatska vodila pregovore sa EU poljoprivredne potpore su bile izuzete iz ovog monitoringa Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja iz razloga što je svakoj zemlji u interesu da joj se poljoprivreda razvija i hrana je najveće bogatstvo najveće bogatstvo onoga koji je dovoljno pametan da je zna proizvesti i da je zna plasirati na tržištu. Hrana je uvijek bila predmet velikih obračuna između velikih svjetskih sila, e sada se postavlja pitanje da li je Hrvatska iskoristila sve sve ove godine silne one potpore, a to je bilo negdje preko 5,5 milijardi u poljoprivredi da razvijemo tu poljoprivrednu proizvodnju. I da li su neki uspjeli, a neki uspjeli? Zašto? Zato što je nekima bio dostupan kapital, a drugim nije bio dostupan kapital. I možda je dobro što se nakon 11 godina godina sustav kreditnih unija i institucija izmiče iz kontrole HNB-a i stavlja pod kontrolu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Jer nemojmo reći da i u tom sektoru nema dogovora je pod krinkom novih proizvoda financijske institucije i telekomunikacijske institucije. Dakle u proteklih 10, 15 godina i kada tome dodamo IT tehnologiju u proteklih 10 godina najprofitabilnije gospodarske grane pod krinkom novih proizvoda uvijek prodaje nešto slično ali vi u principu uvijek plaćate nekakav proizvod nešto više pa onda to zbog konkurencije navodno snize pa vam prodaju novi proizvod. Da li je tu trebala reagirati agencija i to se postavlja pitanje. Dakle niz pitanja na koja se ja iskreno nadam da ćemo dobiti u odgovoru u izvješću za 2014. godinu. Jer to će biti novo izvješće, Hrvatska je punu godinu članica Europske unije, naprosto imali smo dobiti i iskustva i pomoć iz Brisela od onih koji više rade i više znaju, e sada ćemo vidjeti što će biti 2014. Zato i kažem ovo izvješće treba gledati u dva segmenta, jedno je 1.7.2013., drugi je od 1.7. do kraja godine. Da li smo u proteklim godinama dovoljno vodili brigu o koncentraciji pojedinih poduzeća? Vjerojatno nismo. Kakvo bi stanje u pojedinim gospodarskim granama bilo da se tu vodila totalna kontrola i to je isto pitanje. jedno od najvećih pitanja koje muči ovom trenutku ono malo proizvođača bez obzira da li oni iz realnog sektora ili iz poljoprivrede u Hrvatskoj a to je zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika. Da li je netko samo zbog toga što ima dominaciju na tržištu zlouporabio to i proizvode koje nažalost taj realni hrvatski sektor i poljoprivredni proizvođač ne mogu nigdje plasirati nego jedino na hrvatsko tržište, da li je on to zlouporabio sa cijenom' To je ono pitanje gdje je možda agencija morala neke stvari naznačiti. E gledajte kolegice i kolege svi mi olako prelazimo preko toga da je jedini konstantan makroekonomski pokazatelj koji je pozitivan u Hrvatskoj u zadnjih 6 mjeseci je izvoz. Ali ne zbog toga što je u Hrvatskoj naglo narasla proizvodnja nego iz jednostavnog razloga što se srušila barijera mnogim malim izvoznicima koji svoje proizvode prodaju po europskom tržištu bez ikakvog problema, prije na to tržište nisu mogli doći. I to je rezultat dobrog makroekonomskog pokazatelja. Mi to nažalost zbog dnevno političkih potreba tretiramo kako tretiramo. Pa možda su i ti mali proizvođači bili zakinuti zbog toga što je netko zlorabio vladajući položaj na hrvatskom tržištu. niz pitanja, ja se nadam da ćemo u izvješću sljedeće godine dobiti bar jedan dio odgovora. I sada za kraj predstečajna nagodba. Ja sam za ovom govornicom i za predstečajnu nagodbu a isto tako i za otpis dugova hrvatskim građanima pitao da li je Ministarstvo financija zatražilo mišljenje Agencije za zaštitu od tržišnog natjecanja iz jednostavnog razloga što u svim direktivama Europske unije se jasno kaže da bilo kakav otpis, porezno umanjenje se tretira potporom. Prema tome, to je to a što se tiče poreznog duga kao što sam govorio o deficitu postoje dokumenti koji su bili u ovom Visokom domu. Između ostalog postoji jedan dokument koji se zove Zakon o dospjelih nenaplaćenih potraživanjima iz veljače 2002. godine i tada se govori da Vlada želi naplatiti 24 milijarde dospjelih a ne naplaćenih poreza. Pa ako uzmete proteklih 9 godina uzmite prosječnu kamatnu zateznu stopu od 15% pa ćete vidjeti do kojeg iznosa ćete doći. A isto tako ako pogledate proračune od 2004. do 2009. pa ćete vidjeti da je rast prihoda u državnim proračunima daleko veći od godišnjeg bruto, rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije a to je jasan pokazatelj da je porezna naplata do krize bila itekako velika. Ali obično onaj tko napravi krivu analizu onda krivo i misli što treba raditi i onda su rezultati takvi kakvi jesu da Hrvatska danas ima povijesno niski deficit. Klub HDZ-a će zbog nade da će AZTN raditi ovo što smo rekli podržati ovo izvješće jer on konstatira činjenice. Mi možemo samo izraziti zadovoljstvo sa radom ili neradom a izvješće je takvo kakvo je. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na replike kojih je 5. Izvolite. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Dobar dan, hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Šuker, pa nažalost Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pa čak i kada bismo htjeli niti europski povjerenik za tržišno natjecanje ne može nas zaštiti od nesposobnosti aktualne Vlade koja neprekidno evo protekle tri godine povećanjem poreza uništava kupovnu moć hrvatskog stanovništva. Mislim da ćemo se složiti ja mislim da na svijetu ne postoji da je porez na hranu, na najveći dio prehrambenih artikala 25%. Dakle aktualna Vlada nije shvatila da smo ušli u Europsku uniju, da postoji konkurencija između administracija, konkurencija …/Govornik se ne razumije./… za privlačenje stranih investitora, za očuvanje domaćih investitora da oni ostanu u Hrvatskoj da ne odlaze van, dakle administracija jednostavno nije shvatila pa imamo zato visoke kamate. Dakle umjesto da nakon ulaska u Europsku uniju reformama kroz to zapravo da dođe do poreznog rasterećenja dešava se upravo suprotno. Nama zato što nam je obveznica, odnosno naš rejting u smeću praktički imamo među najvećim kamatama Dakle sve ono što su trebale biti pozitivne posljedice Hrvatskog ulaska u Europsku uniju nažalost, osim ovog što ste sami spomenuli izvoza sve se promijenilo upravo u suprotno i zbog toga danas je Hrvatska na samom dnu od svih europskih gospodarstava. Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Milošević, vidite tu je razlika jer sve ovo što ste vi spomenuli regulira politika a ne neovisna regulatorna agencija. Jer vjerojatno da neke stvari regulira nezavisna regulatorna agencija onda joj ne bi palo na pamet raditi ovakve nelogične eskapade što se tiče poreza. Jer porez vam je kao i greška u koracima u košarci, ako napravite prvi korak krivo ili u trci na prepone, ovo bi se više moglo nazvati kao trka na 110 metara prepone, ako ste napravili krivi korak rušite preponu, tako i ako ste napravili krivi korak u poreznoj politici onda se kasnije samo samo gobeljate kako se izvući iz toga i kao da ste pali u živo blato. I porezna politika ove Vlade je upravo praktički pokušaj da se izađe iz živog blata. Sa stalnim pokušajima da napune državni proračun idu sa novim poreznim opterećenjima oni koji više nemaju otkud platiti. možda bi Hrvatska uvesti kao nešto izvozni proizvod kao što su se hvalili s nekim da ima nezavisnu regulatornu agenciju koja će stopirati nerezonsko uvođenje novih poreza. Nova replika, poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, pa upravo moja replika je bila i motivirana činjenicom da sam znao da ste vi uputili pitanje Ministarstvu financija u dijelu koji se odnosi na otpis dugova stečajnih dužnika prema državnom proračunu čiji je odgovor upravo u suprotnosti sa izjavom koju je danas dao predsjednik agencije. Međutim, htio sam se još i referirati na činjenicu da je, odnosno na navod koji je maloprije u ime kluba SDP-a gospodin Jelušić rekao, kako je po njemu nedopuštena potpora nenaplaćeni porezni dug tijekom godina prije dolaska Kukuriku koalicije na vlast. Za mene je tvrditi kako je nenaplaćeni porezni dug koji je pri tome opterećen ili bolje rečeno ukamaćen sa zateznom kamatom i pri tome evidentiran, u najmanju ruku neodgovorno. Jer svaki porezni dug koji je uredno evidentiran i uredno se sa zateznom kamatom od strane Porezne uprave, dok se ne steknu uvjeti da se on naplati, potpuno normalno i drugačije se ne može postupiti. Nego pitanje je s druge strane da li je normalan pristup u kojemu se selektivnom metodom pojedinim poreznim obveznicima i poreznim dužnicima kroz stečajni postupak otpisuju višemilijunski, da ne kažem više stotina milijuna teška dugovanja, da li je to prihvatljivo s aspekta zaštite tržišnog natjecanja kada drugi obveznici plaćanja poreza nisu u takvoj poziciji. A to govorim upravo iz činjenice što i danas na hrvatskom tržištu vina primjerice pojedini stečajni dužnici kojima su otpisane ogromne obveze prema državi s aspekta i dugovanja poreza, danas nelojalna konkurencija onim proizvođačima vina koji uredno podmiruju sve obveze i prema svojim kooperantima, a s druge strane i prema državi. I to je bio razlog zašto sam replicirao što je kažem izazvalo čuđenje od strane predstavnika kluba SDP-a. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle ako se otpis poreza tretira kao nekakav program restrukturiranja … jednoj tvrtci onda treba … ponuditi i drugim tvrtkama da idu u nekakav projekat restrukturiranja i da u postotku im se da ista sredstva. Jer ako vi trebate platiti kunu manje nešto nego što treba platit vaš konkurent, vi ste odmah u povoljnijem položaju. Zato Europska komisija to jasno smatra potporom. Prema tome, ako smo željeli to napraviti onda se to moglo tretirati na takav način, međutim pitanje je kakav će taj program restrukturiranja biti i da li je to-to. Isto tako svaki otpis hrvatskim građanima koji nema za podlogu isključivo socijalnu kartu da se otpisuje ljudima koji su nažalost našli se na marginama društva iz ovog ili onog razloga, ne mogu podmirit svoje obveze, nije pravičan. Zato i je uveden OIB, upravo zbog toga da se napravi poveznica između svega onoga što ste imali i što je uspješno i neuspješno. Mnogi su nešto pretvorili da bude neuspješno, a u drugoj firmi su ostvarivali dobit. To treba povezati i naprosto sve postavit na hrpu i od svega toga pokušat naplatit ono što treba naplatit. A što se tiče predstečajne nagodbe i podrške, da, podržali smo nešto što je nakon 7 dana promijenjeno u 45 članaka i u tih 45 članaka su mali poduzetnici dovedeni u neravnopravan položaj, što nije bilo u onom trenutku kad smo mi usvajali. I naprosto ne može nitko nikome da se ne dogovara s njim poslat dopis, vama se priznaje 50 i li 60% potraživanja, moći ćete ga naplatit u sljedećih 5 godina bez kamata ili nečega drugoga. Dakle to je taj neravnopravan položaj jer vi kad tom čovjeku niste to naplatili on možda nije mogao platit nekom drugom, jednostavno je bio nekonkurentan na tržištu i otišao je u stečaj. Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega Šuker, s vama ću se složiti ja mislim ono što se možda neki nebitni dio ne slažem, to nije bitno. Ja mislim da je bitno ovdje jer su važne stvari, da tražimo one komponente, one točke koje nas spajaju kako bi neke stvari poboljšali. Vi smatrate da bi agencija u toj želji koji se problemi javljaju i s našim proizvođačima, evo primjerice da mi ovdje ne mucamo i da se potpuno potpuno ogolimo, proizvođači koji robu otkupljuju centri, trgovački lanci, a njima nije plaćeno u roku koji, to nije bilo sve explicite tako rečeno, ali ja želim sasvim pojasniti stvar i praktički iz ostalih rasprava se dalo naslutiti da se mnogi od njih plaše, i to je istina, plaše se pozvati inspekciju jer njihova roba više neće biti kupljena. Robe ima diljem svijeta vrlo jeftine. E sada u čemu je problem i što bi mi mogli napraviti. I sada kolega Šuker vi pozivate da bi agencija mogla i to učiniti, međutim agencija može dignuti svoj glas, ali ona nema instrument da bi to učinila. To kao što znate donijeli smo zakon koji regulira financijsko poslovanje, koji regulira rokove plaćanja i koji regulira konzekvence za neplaćanje u roku, a to je prije svega posao inspektora Ministarstva financija. Pošto je to notorna stvar, dakle to je stvar koju ne treba dokazivati kao u matematici aksiomi, dakle ne treba imati inspekcija prijavu, to je opće poznata stvar kao što su i datumi i godišnja doba, prema tome trebalo bi ako to neće određene službe u ministarstvu i vi ravnatelju i agencija da pripomogne. Jer nije važno samo moj monopol nad mojih poslovima, nego dijalog među agencijama, među resornim ministarstvom i šire, da se taj problem riješi, a taj problem nije mali, dakle da ex offo, po službenoj dužnosti nastupe inspektori Ministarstva financija i da vide je li ta roba malim proizvođačima isplaćena. I mi ćemo ovdje pitati i vas i nadležne jel' se tako postupilo. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Pa kad se mi ovdje oko toga složimo neće nitko moći te zaštititi. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Pa kolegice Antičević, vi ste samo potvrdili ono što sam ja rekao da ova izvješća i meni je drago da se tu slažemo, da ova izvješća naprosto trebaju i Vladi i nama otvoriti oči možda da trebamo promijeniti neke zakone. Samo što ste ovdje govorili o krivoj inspekciji, o nadležnosti bivše tržišne inspekcije, ovim pretumbacijama Državnog inspektorata, više kak' se, ne, ne tržišne inspekcije. Međutim, zašto sam ja spomenuo ovdje Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja? Zato što je očita zlouporaba vladajućeg položaja. Jer vi ako na tržištu imate vladajući položaj imate police, vi u principu diktirate pravila bez tržišnih načela. I hoćete nećete dovodite onoga tko vama prodaje svoju robu u neravnopravan položaj. Dakle, ovdje postoji zakonska odredba što je to. E sad se samo postavlja pitanje, a to ne znamo mi ovdje u Saboru. Mi možemo reći temeljem onoga kako dobimo informaciju. Ali vjerojatno druge informacije ima agencija. Dakle, one su ti koji predlažu što treba napraviti. Jer ako i postoji, gledajte godinama se u Hrvatskoj lijekovi plaćali nakon godinu i pol, dvije dana. Pa zar mislite da farmaceuti nisu naplatili cijenu toga kapitala? A tko je to plaćao i tko to dan danas plaća? Plaćamo mi kroz onaj minus koji svake godine imamo u troškovima zdravstvenih usluga. To je činjenica. Zašto bježat od toga? Ali ista priča vam je danas sa robom koju hrvatski proizvođači isporučuju nekom. Pa neka se legalno kaže da je to 6 mjeseci, pa neka isto tako netko tom proizvođaču da zaštitna sredstva po nekakvoj minimalnoj cijeni i neka mu na taj iznos ne naplaćuje kamate. To vam je princip zadružnog poslovanja. Recimo u Njemačkoj gdje zadruga proizvođačima isporuči zaštitna sredstva i sve ostalo što treba. On mu kasnije preda proizvod i tu se samo prebija cijena onoga što je dobio. Prema tome, oni koji imaju dužu tradiciju znaju kako treba napraviti. Nekad neke stvari treba prepisati i samo ih prilagoditi kod sebe i funkcionirat će. Ali ne prepisivat samo lijevu, a ne desnu stranu. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Šuker, vaša rasprava je bila inspirativna za repliciranje. Evo poslužit ću se, kolegica Antičević-Marinović mi je dala šlagvort da počinjem sa jednom njezinom rečenicom. Rekla je da je notorna stvar kako postoje godišnja doba, tako je notorna stvar neke stvari u ekonomiji. Međutim i ona je u pogrešci, a to ću povezati sa vašim pitanjima pitanjima tržišta, jer klimatolozi su rekli ne postoji više 4 godišnja doba. Pa tako više niti ne postoji onda tržišna ekonomija o kojoj mi govorimo danas u Saboru. To je prošlo svršeno vrijeme. Čak i Friedmanovci su priznali da nema tržišta koje samo sebe regulira. Vi ste rekli da burza je sjajna stvar da regulira cijenu. Bez miješanja države nema dobre zdrave ekonomije. Ova kriza koja je nastala 2008. je to pokazala i sve vodi k tome. Mislim, malo je to i u ovoj raspravi čak i najbitnije pitanje od drugih stvari. Točno ste konstatirali jedno od najvećih bogatstava je hrana. Hrana je najveće bogatstvo, ali mi smo to bogatstvo gurnuli od sebe. Mi smo jednostavno uništili proizvodnju hrane ili je uništavamo iz dana u dan i dopustili smo u ime slobodnoga tržišta, u ime najveće prijevare koja vlada svijetom, dopustili smo da uvozimo robu, a da svoje ne proizvodimo. I to je najveća obmana koja se valja i u ovim saborskim klupama i koja se valja u klupama drugih parlamenata, da nismo zaštitili svoje. Svaka prava država, svaka suverena država štiti svoju proizvodnju bez obzira je li u Europskoj Ako pogledate modele ostalih država vidjet ćete da nema države koja neće zaštititi svoju proizvodnju na različite načine. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Ivan Šuker. Hvala lijepo. Kolega Vukšić, ja niti sam pripadnik neoliberalizma, niti real socijalizma i dogovorne ekonomije. Ja sam za ono što demokršćani za nekakvu socijalnu pravednu tržišnu ekonomiju. To je nekako da kažem šira definicija demokršćana. I ja sam pokušao svoju raspravu upravo voditi u tom smjeru, dakle a isto tako iz jednog dugogodišnjeg iskustva u izvršnoj vlasti i na lokalnoj i na državnoj razini mislim da imam nekakvih spoznaja i na posredan način sam uputio predsjedniku Vijeća određene poruke. I ako to malo iščita vidjet ćemo. Jer kad sam spomenuo kolike smo novce dali za poljoprivredu, gledajte za jednu državu kao što je Hrvatska dati uz kapitalne potpore i potpore u poljoprivredi godišnje skoro 5 milijardi kuna nije mali iznos. E sad se postavlja pitanje rezultat toga? To je ono ključno pitanje. I tko prvi koji nađe pravilan odgovor za to, ali aktualni ministar nije našao odgovor za to a ušli smo u jedan veliki konglomerat gdje su poljoprivredni proizvođači daleko jači. Ja kad bi vama sad rekao da smo se mi deset godina borili da određene nasade ili određena grla dignemo na određenu razinu, jer kad uđemo u EU nema više sađenja i nema potpora za sađenje ili kupnju tog grla ili izgradnju te farme. A vi ako ne dobijete potporu države niste konkurentni. Vi ste osuđeni odmah na propast počevši od maslina preko vinove loze. Gledajte, mi smo prije godinu i pol dana, zapravo prije dvije godine imali jedan od najvećih porasta izvoza. Znate šta? Izvoza govedine. Znate zašto? Poklalo se 30000 krava muzara. Da li je netko, e tu je Vlada trebala reagirati oko mlijeka, cijene mlijeka. Da li je netko podvalio onu bakteriju hrvatskim proizvođačima to je pitanje. Zašto? Zato jer obnova osnovnog stada je jedan dugoročan proces i tu vlada treba intervenirati.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolega Šuker, govorili ste u jednom trenutku o financijskim institucijama i podsjetili ste me neki dan se javio, javio mi se jedan građanin koji ima poslovni odnos naravno kao i većina nas sa više banaka. I sad njemu banka a) u kojoj on ima račun, ima kako oni to zovu više proizvoda prijeti ukidanjem jednog proizvoda koji već dugo godina koristi zato jer u nekoj drugoj banci ne ispunjava svoje obaveze redovito. I ona sad mene pita da li ja imam posla sa različitim tržišnim subjektima ili ja zapravo imam posla sa jednom jedinom institucijom koja u tim poslovnicama i imenima tih banaka zapravo nam se čini da su to različiti, a to su zapravo samo krakovi jedne hobotnice u kojoj je glava jedna. Dakle, je li to tržišna utakmica, je li to slobodno tržište ili je to monopol ili u najboljem slučaju oligopol? Dakle njemu banka A prijeti nečime zato jer u banci B nešto nije ispunio. I što je odgovor, što je odgovor tom čovjeku? **Šuker, Ivan (HDZ)** E sad gledajte kolega Kolman, to sad ako gledate s jedne strane možete gledati ovako ali gledajte čisto sa poslovne i ovo što treba regulirati ova agencija. Vjerojatno je netko nekakav proizvod dobio zato što je bio poslovno na vrlo visokoj razini. S obzirom da je vjerojatno došao na listu da ne izvršava svoje obveze vjerojatno ga netko više ne tretira tako i onda koristi priliku da mu to napravi. To su one loše strane tržišnog gospodarstva gdje si netko uzme za pravo da prekida s vama ugovor, ali istovremeno što bi se dogodilo da vi pokušate prekinuti ugovor? Probajte raskinuti oročenu štednju prijevremena, nećete dobiti ni lipu onih kamata koje ste dogovorili a istovremeno banka može napraviti to što ste vi napravili. Zato kažem ovdje ne reagira Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nego treba reagirati HNB. Zato je dobro da ove institucije su prešle u agenciju, a HNB mora reagirati na ovakve stvari, inspekcija HNB-a kad uđe mora reagirati na ovakve stvari. Međutim, nažalost to su one klauzule ugovora sitnim slovima napisane na dnu koje nitko ne čita. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će Izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2013. godinu. U ime kluba HNS-a želio bih u početku istaknuti dvije činjenice koje determiniraju u biti rad i dosadašnji, ali i ono što je naravno ključno i budući i naravno da slažem se s onim raspravama koje ukazuju da temeljem ovih analiza ovakve regulatorne agencije kao i svih drugih regulatornih agencija o stanju stanju tržišnom neovisno o kom segmentu se radi, da li je to energetika, da li je to široka potrošnja telekomunikacije itd., da bi ta izvješća trebala biti detaljnija jer baš te regulatorne agencije sa svojim radom i zaštitom tržišnog natjecanja, zaštitom i proizvođača i zaštitom potrošača daju naznake, upute, analize nekad i prijedloge. Ali temeljem njihovih analiza možemo dobiti dobiti ispravke potrebnih zakona, nadopune zakona, nove zakone kako bi što bolje i što kvalitetnije što našim proizvođačima što potrošačima osigurali pravednije tržište, niže cijene, a s druge strane kvalitetnije cijene za one koji to proizvode. To je ta situacija u kojoj s jedne strane imate proizvođače koji žele dobiti što veću cijenu, ta njihova dodana vrijednost da bude kvalitetnija, da mogu imati veće prihode, ne samo dobiti, da samostalno mogu i ulagati a s druge strane da to ne bude situacija da se koristi tržište zbog monopola, zbog udruživanja da bi se naštetilo potrošačima. I to je ta situacija u kojoj regulatorna agencija mora znati na koji način to tržište radi, na koji način da regulira, da upućuje i sankcionira. Dakle, da bi taj posao agencija radila, a ovdje jasno je i napomenuto agencija je radila i analizu sektorskog tržišta. To je radila i prethodnih godina. Ta analiza sektorskog tržišta, mislim da je ovdje rađeno nekih 70-ak sektorskih tržišta, je nešto što treba sigurno i proširivati u budućnosti. Jer to je temelj na osnovu kojeg se može govoriti i lakše raditi i obrađivati sve one prijave koje dođu u agenciju a isto tako ono što je nova ovlast agencije da samostalno može raditi određene dubinske analize, nenajavljene pretrage. Znači, temeljem tih sektorskih analiza, boljih, kvalitetnijih analiza prvo ćemo znati da li je naše tržište pravo slobodno ali regulirano jer nema više slobodnog tržišta niti slobodno tržište može funkcionirati niti funkcionira. Rasprave su i o zaštiti proizvođača i u EU i zaštite nacionalnih interesa, zaštite u tom smislu i ključno razvoja zemlje ako štitite svoje proizvođače ali opet da to bude u skladu sa regulama EU. A s druge strane zaštita potrošača da oni imaju kvalitetne cijene i pravo pristupa širim proizvodima. Dakle, ta analiza koju se dosada radilo i koja se ubuduće mora raditi, mora biti sigurno još detaljnija, još kvalitetnija, ne samo u anketama nego i u onim dubljim analizama koje su moguće raditi ekonomske, pa i ona analiza učinkovitosti samoga tržišta i za potrošače i za proizvođače. Imamo naravno onu ključnu stvar koju agencija mora raditi a to je utvrđivanje zabranjenih sporazuma između poduzetnika i utvrđivanje zlouporabe vladajućih položaja poduzetnika i ocjenu dopuštenosti koncentracije između poduzetnika, ali prvenstveno ne samo temeljem prijava koje dolaze u agenciju nego temeljem dobre sektorske analize jer onda ćete vi sami moći ulaziti na tržište, dati naputke, dati prijedloge pa onda da ne kažem da i određene izmjene zakona koje bi trebale raditi u određenim sektorima radi zaštite proizvođača i zaštite potrošača. ova tema i vaš posao iznimno složen, koliko je on dobrim dijelom reguliran i našim zakonima i zakonodavstvom EU, isto tako isto tako ta dinamika koja se događa na tržištu, ne samo zato što smo mi ušli u EU, nego dinamika u kojoj proizvođači sami pokušavaju naći kvalitetniji prostor da bi imali veći prihod što je prirodno i logično, je isto dinamika koju vi morate pratiti, s jedne strane dopuštati i određena udruživanja jer danas kad proizvođači idu na tržište pa međusobno konkuriraju naravno da su niže cijene, niže cijene jesu u Hrvatskoj, recimo robe široke potrošnje. Međutim, s druge strane ta konkurencija, to tržište nekad dovodi do toga, a slušali smo ovdje da neki proizvođači propadaju jer oni ne mogu pratiti što tehnološki i što imaju veće troškove, itd. i oni propadaju. I normalno da se oni moraju udruživati, nekad kroz …, nekad većim akvizicijama kupuju manje, dobili bi dio tržišta, dobivaju nove tehnologije i to je normalno i prirodno u jednom tržišnom natjecanju kad proizvođači su odlučili da preuzimaju akvizicijama jedni druge, a ne samo da se uništavaju međusobno sa konkurencijom i spuštanjem cijena. Stalno se govori o povećanju cijena, međutim dovodi se do toga da međusobno konkuriraju na način da međusobno spuštaju cijene, da veći mogu izdržati dvije godine niže cijene. I to je isto zaštita tržišnog natjecanja, ne samo potrošača, nego proizvođača da se spriječi da netko spuštajući niže cijene uništava to tržište. Međutim, generalno sve analize kažu da tim spuštanjem cijena neovisno o snazi proizvođača imaju štete i jedni i drugi i oni koji navodno mogu to izdržati, zbog toga postoje i akvizicije i preuzimanja određenih konkurencija, ali onda dolazimo u taj problem da se stvara određeni monopol na tržištu, da se te cijene onda mogu dizati, itd. Prema tome, ta dinamika i rad agencije tržišnog natjecanja uopće nije jednostavno i ovaj posao koji ste radili u 2013., ne samo prije ulaska u EU, nego nakon ulaska u EU sa novim specifičnim zadaćama i ovaj posao koji radite ove godine može biti poprilično različit, ne samo po pitanju prijava, određenih sugestija, analiza, itd., nego on može biti drugačiji po pitanju stanja na tržištu i zato ta sektorska analiza i praćenje stanja na tržištu olakšava prvenstveno vama da možete baš doslovno raditi ovaj posao zbog čega ste, da ne zavisite o prijavama, nego da samostalno temeljem analiza tržišta možete regulirati, raditi onaj posao koji je bitan jer ako se svede na prijave, onda u biti vi koliko god dobro odradili sve te prijave, koliko god na drugostupanjskom, odnosno na tužbama dobili sve, vaše odluke su potvrđene, znači da su ispravne, da kvalitetno odradite prijave. Ali ono što je ključno da agencija samostalno kontrolira slobodno tržište, ne daje prostor monopolima, spajanjima, korištenju prostora tržišnoga, određenih ili trgovaca i proizvođača prema potrošačima, odnosno proizvođačima i ta analiza je u biti ključna sutra za vaš rad, ključna za donošenje odluka i slažem se s kolegama, za donošenje novih zakona koji bi s jedne strane štitili domaću proizvodnju, s druge strane štitili potrošače i štitili to tržište. Slobodno tržište kao slobodno tržište je dobro jer ono definira mogućnost svakog građanina, privatnog privatnog poduzetnika da nastupi na tom tržištu, da nađe svoju šansu ako ima određeni proizvod, da ima dodatnu vrijednost. Međutim, ni jedno tržište danas, uređeno tržište i slobodno tržište nije tržište u kojem se može raditi što se hoće, zato postoji agencija i svako tržište mora biti regulirano jer sloboda izlaska na tržište znači poštivanje određenih pravila. Pravila poštivanja i konkurencije i pravila poštivanja potrošača. I ta priča o neoliberalnom tržištu je … i u EU EU i Hrvatskoj jer to je sve regulirano tržište koja daje okvire za svakome da nastupi, da zaradi, ali isto tako da ne ugrožava svoju konkurenciju i da ne ugrožava potrošače. Prema tome, rasprava o segmentu kapaciteta agencije je isto nešto što je iznimno bitno i isto tako se slažem da kapacitet agencije, da radi bolje svoj posao, bolje u onom smislu, šire i i kroz svih analiza i da sve brže reagira na sve prijave je nešto što je apsolutno potrebno, to je s druge strane štedi, što građanima, štedi i proračuna, znači ulaganje u agenciju nije trošak, nego je ulaganje koje se vraća kroz kvalitetnije prihode, sutra porezne, a smanjenje troškova građanima. Dosadašnji rad agencije bio je i u Hrvatskom saboru, kad nismo bili u EU, poduprijet, uvijek postoje zamjerke, uvijek postoje i prijedlozi za bolji rad i to je sasvim normalno sama dinamika i vašeg i našeg posla i tržišta i razvoja države i demokracije, posebno gospodarstva je takva da se uvijek mora ići naprijed, ne samo tehnološki nego i u smislu i propisa i u smislu kvalitete i rada djelatnika i većeg broja djelatnika i po tom pitanju imate podršku od kluba HNS-a da ojačate onaj segment koji je bitan da bi zaštita potrošača, ali uvijek tu je i proizvođača bila bolja i kvalitetnija. Očekujemo još bolje analize, kažem sektorske, detektirali ste tamo gdje postoje najveći problemi na tržištu. Treba napraviti još bolje analize da bi vi samostalno mogli odrađivati taj posao i naravno dovoljno kapaciteta da taj posao možete odrađivati što prije i što kvalitetnije u interesu hrvatskih građana. Hvala Zlatko Tušak, replika. jasno da tu agencija ima vrlo bitnu ulogu za uređeno tržište ali u Hrvatskoj se nešto drugo dešava i o tome ste govorili kada je u pitanju zaštita onih malih proizvođača jel znademo da ipak neki veliki

obaveza za njihovu isporučenu robu. I jasno da takvi mali proizvođači oni jednostavno teško mogu opstati na hrvatskom tržištu. O tome treba potpuno javno i otvoreno razgovarati. Ti mali proizvođači oni se čak i boje prijavljivati određene nepravilnosti unutar toga jer znadu tada da tu svoju robu neće imati više kome drugome isporučiti i da mogu onda ključ u bravu staviti. Zato jasno u tom dijelu kada vi kažete da ipak nije neoliberalno tržište, ja ipak smatram da smo mi još uvijek daleko jer znade se da pojedini veliki proizvođači na neki način ucjenjuju one male i tu ima tu ima dosta nepravilnosti i upravo Agencija za tržno natjecanje tu bi trebala ne samo na način da se pojedinci prijavljuju nego i samostalno u tom dijelu vrlo ozbiljnije djelovati u zaštiti ovih malih. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega, ja bih volio da vi i ja ne razgovaramo u šiframa, tamo neki, pa poznato, nije poznato itd. i vi i ja imamo odgovornost prema hrvatskim građanima i vi i ja imamo obavezu kao i svaki hrvatski građanin i taj poduzetnik kojega je strah da prijavi nešto, ali vi i ja imamo sigurno još veću obavezu prijavimo nešto ako znamo da postoji određena nepravilnost i da se obratimo Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja ili naravno drugim institucijama, da ukažemo na određene anomalije i da oni djeluju i da od njih tražimo odgovornost da ispitaju određene slučajeva, određene situacije u kojima vi govorite u šiframa. To je naša obveza. I ja vas pozivam da se obratite Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i bez šifri jasno ukažete na one koji koriste položaj koji nije u skladu sa zakonom. Ugrožavaju male proizvođače, ucjenjuju ih itd. i dapače tražimo onda od agencije da na ne izvijesti sljedeće godine kada bude radila nego da nas izvijesti kao saborske zastupnike ili kao zastupničko pitanje o činjenicama i radnjama. Jer ono što je ključno i bitno za ovu vlast koaliciju, da mi radimo transparentno i javno, da je sve dostupno i mi tražimo da sve bude javno i dostupno. Prema tome, pozivam vas prestanimo sa šiframa i govorimo konkretno i jasno posebno vi i ja kao saborski zastupnici, a ja se toga i držim. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, kolega Boris Blažeković. Izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Gospodine Cerovac. Kolege su već govorile o radu same agencije i posebno kolega Srđan Gjurković u ime HNS-a liberalnih demokrata. Ja bih nešto više rekao o samom pojmu tržišta onog na koji ja način doživljavam tržišno natjecanje i ulozi države. Tržište i tržišno natjecanje, poslovanje i borba za svoj dio tržišnog prostora davno su ispali, a to mi je rekao i kolega Gjurković iz okvira divljeg kapitalizma i daleko su odmakli od neinstitucionalnih slobodnih polja. Sve već broj raznih ljudskih djelatnosti rezultira se većim brojem poduzetnika koji traže svoj dio tržišnog kolača. Skoro najveći problem tržišnog natjecanja u Hrvatskoj po mom osobnom mišljenju je golema zastupljenost države kao tržišnog subjekta. Mi nešto malo stariji svjedoci smo jalovog državnog gospodarstva bivše Jugoslavije, a svi zajedno svjedoci smo jalovog državnog gospodarstva Hrvatske u proteklih dvadesetak godina. Mnogi su problemi u hrvatskom gospodarstvu ali kao što sam rekao po mom dubokom uvjerenju jedan od najvećih jest da puno preveliku koncentraciju gospodarskog potencijala u svojim rukama drži država. Državno gospodarstvo osim što je nepresušni poligon za krađe i korupcije posebno je plodno donošenju krivih političkih odluka u ekonomiji što skoro redovito rezultira katastrofom. Ekonomija i gospodarstvo zahtijevaju isključivo dohodovne odluke. Čim se upetlja politika krene strmoglava spirala neprofitabilnosti i trajnih neki put nesagledivih gubitaka i to onda plaćaju građanke i građani i to često u neograničenim količinama novaca. Još jedna anomalija državnog gospodarstva jest nekonkurentnost u negativnom smislu. Tko se može natjecati s državom na javnom otvorenom tržištu i tko bi mogao u tržišnoj utakmici tu istu državu i pobijediti. A u neke djelatnosti se ne može ulaziti jer država praktički drži monopol. … po meni pogubna anomalija državnog gospodarstva jest to da je uz državno gospodarstvo prirodno vezana korupcija, a s njom idu pod ruku i štete koje nastaju zbog korupcije, donošenje krivih odluka. Strašno je neoprostivo i kažnjivo da je netko dobio nekakav novčani iznos ili nešto ili neku stvar i uslugu da bi bio korumpiran. Ali još puno je veća dugoročnija šteta posljedica te korupcijom potaknute odluke. Tu se štete zbrajaju godinama, a mi smo svjedoci i desetljećima. Da bi tržišno natjecanje uopće moglo postojati država se naprosto mora maknuti sa tržišta. No uloga države je nasušna. Država je neophodno u reguliranju pravednih odnosa na tržištu i neophodno je u kontroli pravedne tržišne utakmice. tržišne utakmice. Tu je uloga države nezamjenjiva i ona je dužna pronaći sve moguće instrumente za ispunjenje te njezine najvažnije uloge u gospodarstvu, omogućiti za sve poslovne subjekte ravnopravnu tržišnu utakmicu i kontrolirati tu istu utakmici. Već sam napomenuo kako je sve veći broj ljudskih djelatnosti što rezultira sve većim brojem poduzetnika koji traže svoj dio tržišnog kolača. Samim time je i tržište sve složenije a regulacija tržišta sve kompliciranija. Mehanizmi reguliranja su razni, tehnike su sve više specijalističke za taj posao, neophodni su visoko stručni znanstveno potkovani kadrovi. Tu se danas upotrjebljavaju sveučilišta, specijalizirane ustanove, znanstveni instituti i spomenuta, odnosno naša agencija. Jasno, sve kontrole regule treba postavljati vrlo pažljivo i stručno promišljeno kako se ne bi ubio poduzetnički duh, kreacija, inovacija, ravnopravna, uzbudljiva tržišna utakmica. Ja bih spomenuo da po meni dva vrlo bitna, kažem najbitnija instrumenta kontrole i uspostave ravnopravne, ravnopravnog tržišta, ravnopravne tržišne utakmice. Prvo je i vjerojatno najvažnije brzo učinkovito, pravedno, profesionalno, nezavisno sudstvo. Svi gospodarski sporovi koji traju dulje čak od godine dana, čak i manje vode ka uništenju nekih tvrtki pa u konačnici i gospodarstva. Da budem klasičniji na primjer ukoliko proizvođač, mali proizvođač vezica za cipele koji zapošljava pet radnika iako mu naručitelj ne plati isporuku 3 milijuna vezica u godinu dana on je jasno uložio i u …/Govornik se ne razumije./… sve ovo ostalo, plaća radnicima poreze, doprinose, sva svoja sredstva i digao je manji gospodarski kredit i onda još više od godinu dana ne može utjerati dug putem suda, epilog je jasan. Mali poduzetnik propada, ljudi idu na burzu, njihove obitelji postaju socijalni slučajevi. Neophodno je brzo, učinkovito, pravedno, nezavisno sudstvo za rješavanje gospodarskih sporova. Drugi instrument koji bih spomenuo jest baš naša agencija. Mislim da je izuzetno važna o čijem izvješću za 2013. godinu raspravljamo. Agencija za zaštitu državnog u Hrvatskoj jasno postoje nadprosječno žilavi poduzetnici koji su usprkos svim nedaćama, problemima nelikvidnosti, krive konkurencije, maćehinskog odnosa države, podmetanja lokalnim samoupravama, problematičnim …/Govornik oni su ipak svojom žilavošću uspjeli opstati i razvili su svoju gospodarsku djelatnost. Neki su se pojedinci čak razvili u respektabilne poduzetnike a svoje firme u regionalnim pa i europskim razmjerima pozicionirali kao one na koje se misli, koji nešto znače. Ti poduzetnici, odnosno tvrtke su oni koji su najviše zainteresirani za ravnopravnu tržišnu utakmicu, oni moraju imati maksimalnu zaštitu od agencije, agencija je tu između ostalog i zato da ih zaštiti, da ih u određenim situacijama spašava. Jedna od stvari koju bih svakako htio spomenuti jest poduzetnička klima u Hrvatskoj i to ne samo danas već je sindrom da je bogaćenje krimen koji vučemo još iz prošle države. Nevjerojatno je da ni nakon 24 godine bijega iz odgovorne ekonomije nismo oslobodili, nismo se oslobodili načina razmišljanja kao da je krimen ako se netko obogatio. Poduzetništvo i poduzetničke aktivnosti imaju isključivo jedan zadatak a to je osim razvijanja kreativnosti uvijek dobit, zarada. Što netko svojom poduzetničkom aktivnošću više zaradi znači da je uspješniji poduzetnik. Uspješni poduzetnici moraju biti naš ponos i primjer drugima da se u njih ugledaju. Hrvatska mora omogućiti svojim građankama i građanima da se svojim poduzetničkim aktivnostima materijalno obogate. Biti bogat nije nemoralno, biti bogat ne znači biti loš član zajednice, biti bogat znači biti uspješan, pametan, sposoban.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 Hvala lijepa. Želite li završnu riječ? Predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospodin Mladen Cerovac. Izvolite. Hvala. Ovdje se uglavnom danas govorilo o svemu onom za što agencija nije nadležna i što ne smije raditi, ne da ne može nego ne smije raditi, no tu ćemo raspravu ostaviti za jednu drugu priliku. To je možda i nedovoljna sredstva koja agencija ima za edukaciju najširoj javnosti jer mi nemamo novaca za seminare, kada ih i održimo ne pojavi se nitko ustvari od ovih koji onda pričaju šta bi mi trebali napraviti. Tamo viđamo vrlo, uvijek iste ljude ustvari. Međutim, danas se svelo, dalo se tu prepoznati jedan problem a to je odnos između dobavljača i trgovaca ustvari. On proizlazi iz svih ovih rasprava i stalno se tu to vrti i zato sam se javio za završnu riječ da možda je dobar trenutak i prilika da kažem da je upravo u srpnju ove godine Europska komisija izvela jednu komunikaciju prema državama članicama, dakle to je sasvim svježe, materijal postoji na hrvatskom otprije 2, 3 dana, preveden je na hrvatski i postoji na stranicama komisije koji govori o tzv. nepoštenim trgovinskim praksama. Dakle oni su prepoznali ustvari da u maloprodaji da između dobavljača i trgovaca, maloprodavača da tako kažem postoji jedan odnos ekonomske ovisnosti dobavljača o trgovcu. To je prepoznato pogotovo na tržištu maloprodaje hrane. Tu se, Komisija to zasada, ono znate da ono kao …/Govornik se ne razumije./… 20 godina promatra i onda se konačno odluči na nešto što je i dobro. Neka tržišta u međuvremenu propadnu, uopće nestanu, dođu i nestanu a da ih nisu nikada regulirali međutim ovdje je to prebačeno za sada na države članice. Neke su to već učinile, neke nisu. Riječ je o tome da se ustvari zbog te ekonomske ovisnosti dobavljača … trgovcima prepoznaju četiri tipa tih nepoštenih trgovinskih praksi. To su prije svega odbijanje pisane forme ugovora, zatim prebacivanje financijskog tereta na dobavljača, dakle nekih nepotrebnih financijskih tereta gdje trgovac npr. kupi od vas robu, on postane vlasnik robe ali veli da će ukradenu robu vi morate platit. Dakle iako to rizik je prešao na njega odavno. Takvih slučajeva ima, ali mi za njih znamo iz kuloarskih razgovora, ali nikad to nismo uspjeli pronaći. I treći je način retroaktivne promjene uvjeta iz ugovora. Ima još toga, dakle to je navedeno, ali naravno postoje neke druge prakse. Komisija apelira na države članice da to reguliraju na svojoj razini. Kako će to napraviti, oni to naravno ne kažu. Njemačka, Mađarska i Slovačka mislim, koliko znam, imaju to uređeno. Negdje to rade agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, ali to nije u propisima o tržišnom natjecanju već u Zakonu o trgovini pod onim, kao što kod nas ima takvih praksi koje se smatraju nepoštenim. Ali komisija kaže da tijelo koje će to provoditi koje će to provoditi mora bit neovisno i mora bit sposobno da djeluje po anonimnim prijavama. Negdje postoje posebne agencije za hranu koje se upravo bave time, negdje to rade ministarstva, posebno tijelo unutar ministarstva gospodarstva ili ekonomije, negdje agencije za tržišno natjecanje. Očekuje se ustvari jedna povratna informacija prema Komisiji, ja se nadam da je to Ministarstvo gospodarstva za koje pretpostavljam da bi ga to trebalo zanimati, da zna za tu komunikaciju, ona zaista stara je mjesec dana pa je možda to prilika da se to na neki način riješi i u Hrvatskoj. To naravno neće biti preko noći, ali to je jedan proces da li zaštita tržišnog natjecanja koja je mlada grana prava, 120 godina je stara. U odnosu na Hamurabijev zakonik naravno to je ništa. I još jedna stvar. Tu je toliko tog rečeno što bi agencija trebala radit. Sve kad bi to agencija smjela, zar vi zaista mislite da 15 pravnika i 15 ekonomista može sve to napraviti? Ove sektorske analize koje mi prevodimo, koje su za nas ustvari napajanje, mi na temelju toga saznajemo upravo za nekakve nepoštene prakse, neke nezakonite prakse i upravo sada su kažnjeni Konzum, Dukat, KTC i Kutjevo, upravo zbog tih ugovora koje smo pronašli na taj način. Ali takve sektorske analize agencije u Europi ne rade, one to plate posebnoj agenciji koja za njih prikupi podatke, a konačnu analitiku rade one same i zato imaju mali broj ljudi. Latinska agencija ima 130 zaposlenih, mi imamo 50, sa članovima vijeća i vozačem. Dragica (SDP)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu. O godišnjem izvješću ćemo odlučivati naknadno. Kolegice i kolege, za danas ćemo s ovim završiti. Nastavljamo u srijedu 24. rujna sa Godišnjim izvješćem Vlade Republike Hrvatske. Doviđenja.